potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora, radi se o hitnom postupku znači o drugom čitanju, mogu se podnijeti amandmani do kraja, do kraja rasprave. Sukladno Članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje dakle prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li ministar i potpredsjednik Vlade, ministar financija i potpredsjednik Vlade gospodin Zdravko Marić …/Upadica: Za stanku imate zahtjev, Zekanović./… mogu završiti pa ću vam dati riječ. Želi koliko vidim, ali želi gospodin Zekanović, tražiti riječ za stanku. Izvolite gospodin Zekanović, takav je Poslovnik, gospodin Zekanović izvolite, Poslovnik je takav ne mogu ga ja promijeniti. poštovani ministre evo tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista da bi se dodatno konzultirali o prijedlogu zakona koji je, vi mi daje, vi mi

Drago mi je da ministar Marić ovdje, potpredsjednik Vlade kao što je potpredsjednik i ministar Božinović i ja ovdje želim istaknuti jedan problem koji je jako očit i koji bi volio da se riješi što prije. Pa ovim putem evo poručujem i ministru Mariću kao potpredsjedniku Vlade, volio bi da se napravi uskoro jedna rošada u stožeru civilne zaštite, da vi budete taj koji će biti predsjednik stožera civilne zaštite, kao potpredsjednik Vlade, a ne više ministar Božinović. Jer smatram da policijske mjere nisu one mjere koje će Hrvatsku izvući iz ove krize i medicinske, zdravstvene krize ali i gospodarske krize i da nam je najveća i najvažnija kriza danas u kojoj se nalazimo upravo gospodarska kriza. I smatram da vi kao gospodarstvenik, da vi kao ekonomist zapravo trebate doći na čelo civilnog stožera i da vi trebate voditi stožer civilne zaštite. Ponovit ću, dakle želim da se što prije, to je glas naroda to je vox populi da se što prije promijene mjere iz policijskih mjera u gospodarske mjere, da upravo vi ministre Marić budete taj čovjek koji će voditi Hrvatsku iz ove krize, novim gospodarskim mjerama, a ne policijskim metodama praćenja i ostaloga što pokušava implementirati ministar Božinović. Dakle, Hrvatska je izašla iz one prve faze zdravstvene krize, sad imamo puno veću krizu to je gospodarska kriza i smatram da se što prije mora napraviti rošada na čelu civilnog stožera i da ministar Božinović više tu nema što raditi, njegovo je vrijeme tu prošlo u svakom smislu, a želimo da vi pošto imate i kompetencije, da nas morate voditi iz ove krize. Hvala lijepo. Hvala lijepo, tražim stanku u ime Kluba MOST-a 10 minuta da se konzultiramo po pitanju mjere koja će, koju je Vlada dala, a to je mjera koju je MOST već predložio i govorio cijelo vrijeme kao u u prvom mjerama Vlade kad smo tražili da bude otpis, a ne odgoda pa je Vlada to naknadno drugim mjerama prihvatila. Tako smo tražili i da se ovrhe da se moratorij na ovrhe, to je Vlada sada prihvatila premda ćemo imati tu određenih vremenskih primjedbi, ali to ćemo u raspravi. Međutim, u ovome trenutku ovo nije dovoljno. Imamo banke koje imaju ogromne dobiti, koje imaju 10-tine milijardi kuna godišnje dobiti i vrijeme je za jednogodišnji moratorij na kredite i kamate. Banke ovdje će ostati jedine koje će profitirati i banke su jedine solidarne sa sobom da imaju monopol. Mi kao saborski zastupnici to imamo obavezu, a očekujem od hrvatske Vlade da će to predložiti. MOST je dao taj prijedlog u proceduru i očekujemo da će ova Vlada i da ćemo svi zajedno napokon taj ogroman profit koji imaju banke donijeti Zakon o moratoriju na kredite i obaveze, ne mogu samo profitirati u RH banke po pitanju i gospodarstvenika, po pitanju i svih ljudi u RH koji gube posao, koji neće moći vraćati svoje obaveze. To smatramo ključnim problemom u ovome trenutku, da ta snažna mjera koju i druge države poduzimaju, da napokon, da napokon se donese jedna mjera koja će biti moratorij, jednogodišnji, na kredite svih i na kamate. Ja očekujem od ministra da je ovo čuo i da ćemo mi donijeti saborski zastupnici Zakon o moratoriju na kredite i na kamate. Hvala lijepo. Izvolite gospodine Aleksiću. zbog toga jer ova mjera koja se predlaže Zakonom o provedbi novčanih ovrha jest polovična mjera i mi se trebamo o tome konzultirati. Naime, ta mjera nije dovoljna jer postoji dio u Ovršnom zakonu, u Ovršnom zakonu je također potrebno mijenjati dijelove koji se tiču Članaka 196. do 203., jer dio ovrha, molim vas mogu li ja govoriti, dio ovrha odnosi se na poslodavce i HZMO. Ovršne isprave koje su predane direktno poslodavcima i HZMO-u se provede direktno na način da poslodavac i HZMO direktno uplaćuju vjerovniku onaj dio plaće koji se, i mirovine koji se može ovršiti. To nije pod nadležnošću FINE nego je to pod nadležnošću poslodavca i HZMO i to se mora riješiti izmjenama Ovršnog zakona. Ministar Marić nije nadležan za Ovršni zakon, naravno, ali je danas na Vladi nisu bile izmjene Ovršnog zakona na čitanju, nisu o tome govorili. Ja ne znam hoće li oni o tome govoriti, ali ukoliko se to ne riješi onda će ova mjera biti između ostaloga i neustavna jer će dio građana biti obuhvaćen tom mjerom, a dio građana neće biti obuhvaćen tom mjerom. I druga stvar koja je obavezno potrebna jest da se naloži bankama obavezni moratorij na kredite bez obračuna kamata i bez naplate ikakvih troškova. Jer banke sada nude moratorije s obračunom kamata i zbog toga naplaćuju solemnizaciju i predsjednik RH je jučer pozvao banke da ponude takve moratorije bez obračuna kamata. Ako može predsjednik ponudi, Vlada može naložiti bankama takvu mjeru. Hvala. Hvala lijepa. Radi uštede vremena, da li slažete, to vas moram pitati, da odmah dajemo riječ ministru Mariću, rekli ste vaše mišljenje i ovaj ono je zabilježeno, svi su čuli. Mogu dati riječ odmah ministru Mariću? Izvolite. Znači, ministar Marić će nas, će imati uvodnu riječ u Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo zastupnici, evo hvala vam i na razumijevanju i na ovoj ovoga usvojenom apelu i prijedlogu potpredsjednika sabora, naravno o ovoj temi koja je predmet naše rasprave, ali ako mi dozvolite obzirom ako se sjećate jedan oporbeni klub je u predstavljanju prvog kluba mjera predložio da periodično dolazim u Hrvatski sabor, doduše na Odbor za financije, ali koristit ću i bilo koju drugu priliku da između ostalog vas saborske zastupnike, a ujedno naravno i hrvatsku hrvatsku javnost izvijestim ono što i činimo gotovo na svakodnevnoj osnovi, a to je i rezultati provedbe pojedinih mjera, pa ću ako dozvolite krenuti s tim u najkraćim crtama čisto da imate i ove zadnje raspoložive podatke što se tiče naravno gospodarskih mjera. naravno gospodarskih mjera. HZZ vezano za mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta odnosno potpore za isplatu plaća radnicima je dosada zaprimio 95.000 zahtijeva, do sada je isplaćeno za 81.000 poduzetnika, dakle vrlo visoki postotak i realizacije i provedbe u konačnici i isplate. Dakle, zaprimljeno je za 550.000 zaposlenika, do sada je isplaćeno za njih 439.000 u ukupnom iznosu od 1 milijardu i 400 miliona kuna. Kako sam razgovarao sa kolegom Aladrovićem do sutrašnjeg dana bi najvjerojatnije trebali završiti isplate koje se tiču ožujka, nakon toga kreću zaprimanja zahtjeva za travanj i po istoj logici i istoj dinamici će tako negdje prvi tjedan odnosno prva eventualno dva tjedna 5. mjeseca biti isplaćene naknade odnosno potpore za mjesec travanj. Ono što je također važno za spomenuti je i pitanje Porezne uprave, dakle do sada je, za sada je zaprimljeno 102.612 zahtjeva za odgodu, oslobođenje potpuno odnosno djelomično kao i obročnu otplatu poreznih odnosno javnih davanja. Dakle, mjera koja je također vidite i sami prema ovim brojkama u zaista jako visokoj fazi u smislu ovoga komunikacije, korespondencije i u konačnici odobravanja, do sada 85% svih tih zahtjeva je odobreno, dakle 87640 s tim da moram reći onaj preostali dio, preostali dio, dobar dio njih je tzv. duplih zahtjeva, dakle zbog razno raznih razloga, vjerojatno i tehničke prirode, isti poduzetnik, ista osoba pravna svoj OIB je dva puta navela. Također ono što bi volio reći je i podaci FINA-e. Dobro znate da ona treća mjera horizontalna koja se tiče moratorija, reprograma kredita i zahtjeva za novim kreditnim odnosno obrtnim sredstvima od strane banaka će ići putem jedinstvenog portala FINA-e, zvan mjere, na koji će svi oni koji su smatrali da ispunjavali uvjete, naravno jednostavno se prijaviti, FINA u najkraćem mogućem roku obraditi te zahtjeve i naravno po usvajanju odnosno po odobravanju kriterija da ih ovoga provode odnosno u smislu i zadovoljavanja njihovih, usmjeriti prema poslovnim bankama. Do sada sa jučerašnjim danom 6390 zahtjeva je podnešeno. Kada govorimo o brojčanim iznosima najveći iznos zahtjeva je za kredite za likvidna sredstva, ukupni iznos što se tiče trgovačkih društava 2 milijarde i 238 milijuna, što se tiče obrta 200 milijuna kuna i što se tiče OPG-ova negdje 3,5 milijuna kuna, pa evo koristit ću ovu priliku da na neki način i izreklamiram, poglavito malim, mikro malim i srednjim poduzetnicima, e odnosno u ovom konktretnom slučaju i u OPG-ovima da svoj fokus malo usmjere i prema toj web stranici FINA-e, pa da naravno, sigurni smo svi skupa, njihove potrebe za obrtnim sredstvima i za likvidnošću u ovom razdoblju koje je apsolutno potrebno da znaju da to mogu na jednostavniji način nego do sada činiti. Inače FINA čini i jako puno u smislu edukacije upravo poslodavaca, poslodavaca, poduzetnika i sve ostalih, do sada nekih 2000 upita na njih praktički gotovo u potpunosti 98% je odgovoreno. Dakle, ove mjere kada ih vidimo kao rezultat zajedno i sa onim svim mjerama koje su više sektorske prirode, bilo da govorimo o poljoprivredi, turizmu, kulturi, bilo da govorimo o prometu itd. imaju naravno svoje evidentno rezultate. Ono što želim reći, dakle prije nekoliko dana krenule su i određene međunarodne usporedbe gdje smo i kako stojimo po pitanju naših odnosa sa zemljama članicama EU odnosno EU kao kao takve, pa kada se na neki način proba kvantificirati fiskalni financijski efekt ovih mjera, RH svrstava praktički u sami vrh u smislu usporedbe, da kažem, sa drugim zemljama s tim da još uvijek ne možemo u potpunosti procijeniti koliki će bit efekt potražnje za kreditima za likvidna obrtna sredstva svih gospodarskih subjekata na različitim razinama. Ono što je također važno za spomenuti kada sam spomenuo EU. Vi dobro znate, ova Vlada je praktički od prvog svog dana mandata već u samom svom programu jer je procijenila da je to za RH u tim okolnostima bilo apsolutno nužno, bila veliki ne samo pobornik i zagovornik, nego u konačnici i rezultati su ti koji su najbolje pokazali se na djelu, a to je bilo pitanje fiskalne konsolidacije, uravnoteženog proračuna, smanjivanje javnog duga, popravljanja kreditnog rejtinga, smanjivanja troška kamata i sve ono što je bilo usko vezano uz to. Kao takvi naravno na dobrom dijelu tih ciljeva i dalje ostajemo. Međutim, isto tako dozvolite da također kažem. Dakle, i za vrijeme našeg predsjedavanja, dakle pod našom palicom pokrenuli smo inicijativu i na europskoj razini i po prvi puta je aktivirana tzv. klauzula o odgodi ili privremenoj obustavi tzv. fiskalnih pravila. Ono što sam nekoliko puta kolokvijalno rekao javno, tako i mogu ponoviti i sada ovdje. Deficit i javni dug više nisu kao takve primarne varijable. Primarne su varijable na koji način i kako u ovim zaista izazovnim vremenima dati doprinos gospodarstvu da u ovim, u ovom kratkom roku naravno i preživi, a onda mu dati naravno i poticaj da se što prije i brže oporavi od ove krize i naravno izađe na putanju onoga što svi zapravo želimo, a to je gospodarski rast i razvitak. Ta pomoć ili na neki način, neću samo reći pomoć nego prije svega pružena ruka i države i državnih institucija prema gospodarstvu, mislim da vrlo jasno pokazuje koliku razinu povjerenja smo ukazali i dali poduzetnicima, realnom sektoru, privatnom sektoru, svemu onome koji stvari dodatnu vrijednost u RH. Također očekujemo da će to povjerenje ne biti zloupotrebljeno nego da će biti iskorišteno na jedini pravi i mogući način, a to je, mislim da smo svi svjesni ili velika većina u potpunosti svjesna da jedino solidarnošću i zajedništvom na svim razinama možemo omogućiti i pospješiti da RH kroz ovu krizu prođe što je moguće sa manjim ožiljcima, a isto tako da kraj krize dočeka što spremnija. Sad ste pričali maloprije o sportu, pa zvali to niski start u sprintu ili visoki start, recimo, u štafeti i slično kako bi što prije krenula u, putem zaista stvarnog gospodarskog oporavka i rasta. Inače, što se tiče upravo te teme, mislim da se možemo složiti da dosadašnje mjere po pitanju zdravstvenog dijela i epidemiološke slike RH također rezultati najbolje govore o tome, pokazuju i svrstavaju RH u zaista stvarno vrh, ne samo među zemljama članicama EU nego i šire. Ja se iskreno nadam da isto tako i mjere na gospodarskom planu uz adekvatan angažman svih na različitim i svim instancama. Ja se ovim putem želim zahvaliti i svima vama, svim klubovima u HS jer jer ste pravodobno reagirali. Ponovit ću, i kod prvog kruga mjera i kod drugog kruga mjera. RH za razliku od brojnih zemalja članica, ali neću se možda toliko referirat na pojedine zemlje koliko možda na EU, za razliku od mnogih koji su određene mjere najavili, pa ih još uvijek čekamo kada će doći do njihove implementacije. Mi smo naravno, i ponavljam još jedanput, zahvala ide i vama na pravodobnom odgovoru, mjere, prvi krug mjera najavili jedan dan, drugi dan je bilo na Vladi, treći dan je bilo u saboru, četvrti dan nakon izglasavanja i objave u Narodnim novinama bili su podzakonski akti u funkciji i već su …/Govornik se ne ponovili i u drugom krugu samih tih mjera. Međutim ono što smo tada već najavili je bilo naravno i pogled prema unaprijed i rekli smo, da ne samo mjere koje se tiču određene vrste pomoći i potpora prema gospodarstvu, nego posebno i poglavito prema građanima trebaju biti između ostalog, naš fokus u idućim i mjerama i setu mjera i svemu onome što ćemo raditi jer budimo u potpunosti svjesni dakle makroekonomske slike RH u ovom trenutku, prihodi državnog proračuna, prvih nekoliko dana, dakle prva polovica 4. mj. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, mi smo negdje na razini 1/3 prošlogodišnjih prihoda. Međutim, mi u Ministarstvu financija i Vladi očekujemo da će takva dinamika još više doći pod znak izazova, još u mjesecu svibnju i u lipnju poglavito. Oni podaci s kojima raspolažemo su podaci po pitanju izdanih računa odnosno vrijednosti fiskaliziranih računa koji su za sve djelatnosti negdje na razini oko 40% manji u istom razdoblju prošle godine. Dakle, to je nekakva slika s kojom se danas suočavamo i zato i je važno da mjere budu što je moguće više fokusirane horizontalnim putem prema poduzetnicima i gospodarstvenicima ali isto tako i prema građanima. I na tom tragu je između ostaloga i prijedlog ovog zakona, dakle zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, inače, znate i sami da ste ga nedavno između ostaloga upravo takvoga i izglasali jer smo morali napraviti jednu uskladu vezano za naš ulazak u devizni tečajni mehanizam II a sami dobro znate da je on u nekom trenutku, to je zastupnik Aleksić maloprije dobro rekao, trebao u nekom trenutku postati sastavni dio Ovršnog zakona međutim, kako je ovršni u trećem čitanju, mi ga i dalje ovdje imamo ispred sebe. Što mi ovim zakonom predlažemo? Da će FINA zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za vrijeme trajanja posebnim okolnosti kako bi se olakšao položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe te kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale uslijed epidemije. Sa provedbom ovrhe na novčanim sredstvima se neće zastati samo ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta. Za druge tražbine kako se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene. Ako nakon zastoja provedbe ovrhe ovršenik fizička osoba ne bude imala niti jednu osnovu za plaćanje temeljem kojeg bi FINA trebala nastaviti s provedbom ovrhe, FINA će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od 10 radnih dana. U ovom razdoblju trajanja posebnih okolnosti, FINA će novo zaprimljene osnove za plaće evidentirati u očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje te će po njima postupati nakon prestanka posebnih okolnosti. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, neće teći rokovi propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ili posebnim zakonom vezani za trajanje blokade računa odnosno posljednjih neizvršenih osnova za plaćanje, osim roka za prijenos zaprimljenih sredstava koji se računa od primitka osnove za plaćanje u FINA-i. Također, ovim se zakonom regulira i zastoj tijeka zatezne kamate za vrijeme trajanja posebnih okolnosti pa tako zatezne kamate neće teći za vrijeme trajanja posebnih okolnost. Ovim se zakonom koji će biti slijedeća 3 mj. Uz mogućnost produljenja za još 3, ako ove posebne okolnosti potraju duže, predlažu mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti do kojih je došlo uslijed pojave epidemije korona virusa. Inače, na sam tekst zakona, da to slučajno ne bi zaboravio, Odbor za zakonodavstvo je podnio jedan nomotehnički amandman koji smo jučer odmah razmotrili na samoj sjednici odbora i ovim putem ću konstatirati da ga naravno, i prihvaćamo. Na kraju, prije što završim i prije no što čujem vaše replike i nadam se uspješno odgovorim a njih, drago mi je svaki puta kada čujem i u Hrvatskom saboru da verificirate, valorizirate i zahvaljujete i kao svih ostali građani RH, svima onima koji su maloprije sam čuo, možemo reći tako i ratnu terminologiju na prvoj liniji obrane, dakle zdravstvenim djelatnicima, liječnicima, sestrama, tehničarima, epidemiolozima, policajcima, vojnicima, vatrogascima, da ne bi slučajno nekog zaboravio, svima onima koji su zaista u pravom smislu riječi, na toj prvoj liniji obrane, ja ću se u zahvalu njima također ovdje referirati i zahvaliti svima onima koji rade možemo reći, tako i u back officeu, pozadini. Vojnim ili ratnim rječnikom, tu ima i branitelja i generala, bolje mogu od mene to govoriti, ali i ovaj zakon, i brojne ove mjere koje sam sad maloprije rekao, rezultate, to su ljudi koji rade vrijedno svoj posao, u HZZ-u, u FINA-u, u Poreznoj upravi, u carinskoj službi, u HBOR-u, u pojedinim ministarstvima odnosno resorima, dakle također nemojmo zaboraviti i njih jer proteklih dana nažalost, moram priznati, da postoje određeni signali o opet nekakvim vrstama podjela između privatnog i javnog sektora. Ja koristim i ovu priliku, ako ćete to tolerirati ili ne, ali ja se nadam da ćete u najmanju ruku saslušati argumente a to je da mislim da u ovakvim okolnostima bilokakve vrste podjela nam apsolutno ne trebaju i želim još jedanput ukazati kako i između ostaloga tretiramo herojske činove koje čine ljudi na prvoj liniji obrane, ja isto ponavljam još jedanput, da ima jako puno ljudi u državnoj i javnoj službi koji odrađuju fantastičan posao i omogućavaju provedbu svih ovih mjera. Mi smo sada između ostaloga ponavljam još jedanput, isplatili naknade gotovo u potpunosti za mjesec ožujak. Moji kolege u Poreznoj upravi, ručno preknjižavaju i preknjižavat će JOPPD obrasce kako bi oslobodili plaćanja javnih davanje iste te poduzetnike za njihove zaposlenike. FINA je ovaj zakon izradila u najkraćem mogućem roku, upogonit će sve što se tiče mjera u funkciju čim zakon stupi na snagu odnosno čim dođemo u mogućnost naravno da i Hrvatski sabor nadam se njega izglasa i sl. HBOR, HAMAG Bicro, svi oni koji rade također sa klijentima odnosno gospodarstvenicima i fizičkim osobama odnosno privatnim osobama u smislu razno raznih vrsta kreditnih linija također, prije nekoliko dana sam nažalost morao i to spomenuti da u tim institucijama između ostalog ima i ljudi koji su nažalost kao i brojni od nas bili izloženi određenim epidemiološkim izazovima, pa neki od njih između ostalog i u samoizolaciji odnosno čak i pozitivni na korona virus. Dakle, još jedanput ponavljam jedini način kako ćemo iz ove krize izaći je zajedničkim pristupom, solidarnošću i nikakvim podjelama između jedne ili druge kategorije. Zaista svi moramo biti toga ja bih rekao u potpunosti svjesni. Ja vam se još jednom zahvaljujem na pažnji i naravno na svim vašim prijedlozima, kao i sugestijama. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Replika imamo 14. Prvu repliku je tražio gospodin Bulj. Hvala lijepo. Ministre mi smo kao Klub MOST-a predlagali odmah u prvih mjera za poduzetnike otpis, a ne odgoda, to je naknadno i prihvaćeno, bili smo konstruktivni, prihvatili smo i druge mjere, međutim vi i ovaj prijedlog o moratoriju na ovrhe, također smo predlagali, vi ga sad predlažete, bit ćemo konstruktivni, međutim ovdje ostaju neokržnjeni oni koji imaju najveću ekstra dobit. To su banke i bankari. Oni imaju najveću dobit. Milijarde kuna imaju dobiti godišnje i nemaju nikakvih sada oni, nikakvih reperkusija. Međutim, činjenica da bi se oni morali solidarizirati i ništa ne gube, moratorij na kredite i na kamate. S tim bi se povećala potrošnja našim građanima jer ne bi, moratorij, znači ne oprost, moratorij godinu dana. I to hitno, time bi se povećala potrošnja, a vi ste toga svjedoci, da banke ne bi usisale sav novac u Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, moja namjera zaista nije biti ići glasnogovornik u Hrvatskom saboru. Ono što sam maloprije rekao u uvodnom dijelu solidarni zajednički pristup svih strana, pa tako između ostaloga i banaka. Ja vam mogu reći da banke od prvog dana su na neki način i za stolom i razgovaralo i došli su sami sa nekakvim inicijativama po pitanju pojedinih detalja, po pitanju provedbi mjera najbolja je adresa da se obratite njima odnosno da vidite na koji način i kako su određene određene mjere koje su stavili u funkciji polučile rezultate. Što se tiče samog moratorija i nekakvih odgoda kreditnih obveza, mislim da je dobra stvar da nisu samo i da se ne odnose samo na poduzetnike odnosno na poslovne subjekte nego da se odnose i na fizičke osobe odnosno građane. Što se tiče samih rokova, to sam rekao i kod predstavljanja prvih mjera, nevezano samo na banke, daj Bože i nadajmo se da to bude dovoljno samo ta 3 mjeseca, ali svi dobro znamo da će to potrajati i dulje odnosno sukladno tome ćemo naravno i prilagođavati određene mjere. Hvala. Hvala. Gospodin Lovrinović. ali koliko će to koštat, vi ste rekli da će to koštat oko 65 milijardi. Recite molim vas jasno, koliko od toga namjeravate zadužiti ovdje u Hrvatskoj kod banaka, koliko vani, zašto odbijate uzimati pomoć od HNB-a uz 0%, dakle to su ključne stvari. A poslije ćemo mi znači biti zadovoljni. I druga stvar, ljudi mi masovno pišu, gdje je 10-tine tisuća samozaposlenih, sezonskih radnika koji su 2-3 mjeseca prije korona krize ostali bez posla, oni vise u zraku, za njih nema mjera. Ne možemo dopustiti tim ljudima da crknu, oprostite na ovom izrazu. predložio sam helikopterski novac za sve 4.000 kuna, znači to neće optereti javni dug ništa. Dajte to napravite, znači hoćemo konstruktivno zajedno, ali napravite to, pomozimo tim ljudima. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, evo koliko ću stići na ovaj prvi dio vašeg pitanja, a onda ću u drugim replikama nastojati dalje. Dakle, mi smo i vrlo jasno i komunicirali pa ću ponoviti ovdje. Iduća 3 mjeseca uključujući i mjesec travanj, naše su procjene, dakle onaj princip koji do sada nismo do sada koristili, a to je tzv. zero base budgeting dakle, kretanje od dna prema gore, koliko nam treba za funkcioniranje države, funkcioniranje države, zdravstvenog sustava, mirovinskog sustava, sustava socijalne skrbi, ukupne države i svih ovih mjera pomoći gospodarstvu. Procjenjujemo mjesečno 13 do 15 milijardi kuna, za ova iduća 3 mjeseca možemo zaokružiti iznos negdje od oko 45 milijardi kuna. Ako tome još dodamo i pribrojimo nešto preko 20 miliona kuna dospijeća različitih obveza iz prijašnjih razdoblja, potreba za financiranjem je na razinama oko 65 do 70 milijardi kuna. U prvom koraku jedan dio toga, naravno ćemo namiriti sa nekakvim prihodima kojima ćemo uprihodovati, čuli ste maloprije da nije baš ni očekivano sjajna situacija, prvi korak je fokus na domaćem tržištu. Poslije ću malo pojasniti dodatno. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Uvaženi ministre Mariću, imam dva pitanja. Prvo već sam rekao uvodno kad sam tražio stanku da ova mjera nije dovoljna jer potrebno je mijenjati Ovršni zakon. Imate li saznanja hoće li Vlada pripremiti izmjene Ovršnog zakona koje bi bile kompatibilne ovim izmjenama jer dio ovrha ide direktno s plaće, direktno s mirovna, ne ide preko FINE nego direktno poslodavac i mirovinski zavod uplaćuju vjerovniku novac. Taj dio nije obuhvaćen ovim zakonom. I drugo pitanje hoćete li naložiti bankama zakonskim rješenjem obaveznu ponudu moratorija bez obračuna kamata? Jer kad nema obračuna kamata nema niti solemnizacije. ovaj moratorij koji nude sada banke je uobičajen kada je normalna situacija, dakle one takve moratorije nude inače građanima tako da ovi moratoriji koji banke nude nisu ništa specijalno. A moram naglasiti da su banke dužne građanima 20 milijardi kuna jer su ih opljačkale nepoštenim kreditima. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče i u obrazlaganju stanke i u sad replici mislim da ste dobro rekli i ispravno govorili, predmet nije ovoga zakona, ali u svakom slučaju i u kontaktu sam naravno sa kolegom Bošnjakovićem i kolegom u Ministarstvu pravosuđa, ja vjerujem i siguran sam i znam da između ostaloga rade i na tom području, a znate i sami da je i kolega Bošnjaković već na samo početku izbijanja ove cijele krize izdao jednu vrstu naputka i preporuke na koji način i kako se stati sa tim provedbama ovrhe. Međutim, još jednu stvar koju također treba napomenuti Međutim, još jednu stvar koju također treba napomenuti. Nemojmo zanemariti da smo, između ostalog vi ste izglasali izmjene tog zakona, omogućili i poreznim tijelima, konkretno poreznoj upravi i carinskoj službi da stanu sa provedbom ovrha nad svim pravnim osobama, dakle ne samo na fizičkim osobama, tu govorimo o javnim davanjima kao takvima. Hvala. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, ono što sam rekao u stanci stvarno mislim. Mislim da bi trebali promijeniti Zakon o civilnoj zaštiti i da bi vi kao potpredsjednik Vlade trebali biti ta osoba koja će voditi RH iz krize, ne ministar policije, ne ministar Božinović, to je jedna stvar. Sad par pitanja, evo vidim europska, predstavništvo Europske komisije u RH kaže odobrene su državne potpore od milijardu EUR-a za hrvatska poduzeća. Zanima me jesu li to potpore il je to kredit odnosno zajam? I ako je zajam, po kojoj kamati? To je prvo pitanje. Drugo, tko plaća ove sponzorirane objave? Znači ova sponzorirana objava predstavništvo Europske komisije u RH, odakle njima novac u krizi za plaćanje facebook oglasa? To mi je čudnovato. Treće pitanje, ako ćete moći sve odgovorit na brzinu, je zašto talijanski premijer Conte zapomaže zašto nema narodnu banku talijansku, a mi se želimo riješiti HNB-a? **Radin,

Da se vratimo na ono što je zapravo vaše ključno pitanje i mislim da ste dobro, dobro ga otvorili. Prije par dana dve ili tri takve vijesti su došle iz Europske komisije. Ja sam se zahvalio i ovom prilikom ću se zahvaliti svima onima od Ministarstva financija, HBOR-a i HAMAG-a koji su sudjelovali u pripremi tih programa. U najkraćem mogućem roku smo i razvili nove programe kako bi se omogućile dodatna mogućnost kreditnih linija, poglavito HBOR-a, kreditnih linija iz naših sredstava. Jedan dio toga će biti naravno kompenziran sa međunarodnim financijskim institucijama, izvorima, EU-om i slično, al govorimo o našim linijama za nekoliko segmenata. Jedno su izvoznici, dakle izvoznici, s druge strane govorimo malo i srednje poduzetništvo u smislu mogućnosti da se i njima kao i velikima u polovičnom iznosu komercijalne banke i HBOR kreditiraju, a da se kamata subvencionira…/Upadica: Fala/…pa barem da ovima malima i srednjima svedemo kamatu HBOR-ovog dijela blizu nule ili na samu nulu kao takvu. Hvala. Poštovani ministre Mariću, u ovoj krizi je najbitnije povjerenje u Vladu i povjerenje u državne institucije. To narod već osjeća i mislim i ja kao poduzetnik da ste napravili jedan korak, što me iskreno iznenadilo i sve nas poduzetnike, i onoj visini dohotka koji dajete. Od 95 000 poduzetnika ili obrtnika i 550 000 koji ste isplatili plaće i to u jednom rekordnom roku koji je za, za pohvaliti naravno. Kako stojimo u međunarodnim odnosima u davanju, rekli smo sami da smo u vrhu i to vjerujem i to moraju građani jednostavno znati. Ovo što se dosad uradilo u ovoj krizi, a ove 3,5.g. rada ja moram priznati, mogu vas pohvaliti i vas kao financijera i kao Vladu koja vodite računa o financijama i što je najbitnije u državi je vođenje računa o financijama.

koje je evidentno i kada gledate financijski efekt, fiskalni efekt, a i same mjere kao takve koliko je povjerenje uloženo i dano prema privatnom sektoru, dakle poslovnom sektoru u RH. I naravno onda se sa sobom otvara i pitanje eventualnih mogućih zlouporaba ove ili one vrste. Svaki dijalog, svaki javni nastup, svakog od nas, uključujući naravno i medije ima onu jednu komponentu koja znači moralnu osudu onih koji će eventualno ili već jesu zlouporabili ove mjere. Ali moramo bit isto tako vrlo jasni, država je država, ima svoje zakone, ima svoje institucije i Zakon o radu i Zakon o proračunu, ako ćemo ići do kraja i Kazneni zakon koji između ostalog vrlo jasno propisuje što je to tzv. subvencijska prevara

predlažemo da se ovaj rok moratorija od 3+3 produži na 6+6 jer smatramo da u biti u ova 3 mjeseca i u eventualna dodatna 3 mjeseca nisu dovoljna da bi se vidjeli efekti ove mjere i smatramo da to treba produžit i zbog toga evo apeliram na vas da razmislite o našem prijedlogu do usvajanja zakona, smatramo da je on dobar. I isto tako se želim osvrnut na prijedlog koji smo dali prošli tjedan, koji je raspravljen u biti prošli tjedan o moratoriju na kredite od godinu dana, također smatramo da je to vrlo važno jer banke, banke ne smiju proć neokrznuto u ovoj krizi, ovo banke ništa ne košta. U biti bi na taj način od moratorija od godinu dana građanima dali jednu sigurnosti i mogućnost da u godinu dana stanu na noge jer ako toga ne bude onda se bojim da građani neće moć vraćat te kredite za godinu dana i u biti tu banke još više riskiraju. A kada je bio slučaj švicarac

Kao i vaš ovaj i svi drugi prijedlozi, sugestije koje su zaista proteklih tjedana stizali na adresu Vlade pojedinih resora mogu reći u svoje osobno ime, u moj kabinet, dakle na ništa ne budemo ni gluhi, ni nijemi, ni slijepi, dakle sve su to validni kao takvi i prijedlozi i preporuke i nekakve vrste sugestija, naravno na nama je odgovornost gledati onu ukupnu cjelovitu sliku. Već sam nekoliko puta rekao, pa ću i sada spomenuti i vezano za ovaj zakon, a i neke druge stvari. Mi smo u nekom trenutku između ostaloga morali podvući nekakvu crtu vezano za nekakav vremenski tijek. I ta 3 mjeseca koja sada u većini zakona, praktički koja su prošli kroz HS stoje kao posebne okolnosti sa mogućnošću produljenja je danas što je na snazi. Kako će se dalje razvijati još uvijek nemamo taj element kolko dugo i kolko duboko će ova kriza trajati. Naravno ne daj Bože ako se ispune određena predviđanja da bi to moglo još i potrajati da će se mjere kako takve naravno i prilagođavati, to smo od samog početka govorili. Hvala. **Radin, Furio Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre. Veliki broj građana me kontaktiralo i pitali su me što je sa ovrhama poslodavaca i ovrhama HZMO-a koji se ne i ovrhama HZMO-a koji se ne provode preko FINA-e. Također su me pitali i iz Agencije za naplatu potraživanja koja vode ovrhe preko raznih državnih i privatnih poduzeća. Evo građane to interesira i da li se ove mjere odnose na njih, ako se ne odnose da li ćete i njima na neki način pomoći. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo. Poštovani zastupniče. Dakle ja mogu govoriti samo o ovom ovrhama koje su predmet ovog zakona. Kao što sam maloprije i kolegi Aleksiću odgovarao i sami ste dobro prepoznali da predmeti takvih vrsta ovrha i takvih vrsta slučajeva nisu predmet Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima nego neki drugi zakon, a poglavito ovršnoga. Mi ćemo naravno u svakom slučaju i komunicirati i javno kolege iz pravosuđa, a i o eventualnim mjerama kao takvim. Međutim, još jedanput ponavljam naravno mi smo s naše strane ovdje vrlo jasno pokazali ono što je u našoj ingerenciji, bilo da govorimo o javnim tijelima dakle poreznim tijelima da će porezna tijela činiti sve one korake koje inače čine osim onoga zadnjeg, a to je provedba ovrhe kao takva, a sada naravno i što se tiče same financijske agencije u smislu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za ovršenike fizičke osobe. Hvala lijepa. Uvaženi ministre Marić. Sjećate se kada sam vam rekao da vodite državu kao što ste nekad vodili Agrokor odnosno financije njihove i da dižete kredite koje nemate od kuda pratiti i tada ste mi se smijali i govorili ste da to nije istina. Međutim, istina će vas sustići gospodine Marić i istina vas sustiže i od nje nećete moći nikada pobjeći. Jedina razlika vjerovnika Agrokora i naše države je u tome što vjerovnici Agrokora mogu rezat žile koje ste vi uvjeravali da su financije stabilne, a nažalost ako ne maknemo vas i vama slične ljude s vlasti, kredite koje ste vi dizali će vraćati naša djeca i unuci. Hvala. Hvala vam. Uvaženi zastupniče, sjećam se naših određenih dijaloga, ne baš konkretno ovoga, sjećam se i vaše poruke za čestit Božić pa ste to negirali, jel to pred vašom publikom i vašim glasačima nije bilo baš usputno priznati da ste ikada čestitali ministru u ovoj Vladi Božić, tako da sjećam se različitih vrsta komunikacije koje smo mi imali između ostaloga. Ja sam vam isto pokušavao pojasniti neke stvari, koliko sam u tome bio uspješan vrijeme pokazuje. Hvala. **Radin, Poštovani ministre Mariću. Klub MOST-a izašao je sa svojim amandmanom vezano na ovaj Zakon provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u smislu da ovrha mora obustaviti se za cijelo vrijeme trajanja ove epidemije i posebni okolnosti. Nije dovoljno 3+3 mjeseca, potrebno je duže razdoblje, dok god traju ove okolnosti. Isto tako zanima me što je sa ovrhama između pravnih osoba obzirom da sada određeni poduzetnici koriste određena povoljna povoljna sredstva za likvidnost tvrtke, hoće li se zaustaviti ovrhe između pravnih osoba kada nijedne nemaju potraživanje. Hvala. odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, pa evo i vama ovaj odgovor koji sam već dao na prethodne zastupnike. Dakle, što se tiče samih rokova sve ovisi o trajanju i duljini trajanja i dubini same krize. I naravno i same te mjere, kamo sreće, evo sad ću opet na onaj pozitivni način, kamo sreće da ne moramo ove rokove produljavati. Nitko sretniji ni od vas, ni od mene, niti od svih građana RH to će onda značiti da idemo prema kraju ove cijele krize. Međutim, u ovom trenutku još uvijek je to kao takvo nemoguće predvidjeti. S druge strane što se tiče pravnih osoba, to je jedna jako važna tema i to ste dobro apostrofirali, međutim isto tako nemojmo zanemariti činjenicu da između ostaloga postoji mogućnost i situacije gdje imamo zdravu pravnu osobu koja danas ima potraživanja prema drugim pravnim osobama. Ako mi njoj onemogućimo da ona naplati svoja potraživanja, mi ćemo izravno utjecati da ta zdrava pravna osoba zapadne u probleme i nisam siguran baš da smo napravili tako korisnu stvar. Dakle, ovaj dio opet jasno ponavljam, sve ono što je u našoj ingerenciji kao državnih vlasti vrlo jasno smo na neki način stavili u funkciju. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre Mariću. Nije vama lako, sve su oči uprte od vas i od vas očekujemo čudesna rješenja, da možda imate neku onako malo neku štampariju pa da naštampate to što nam fali novaca, prema tome neće tu biti jednostavnih rješenja i neće biti lakih rješenja i bit će bolnih rješenja koje ćemo morati nekako trpiti svi. Svi očekujemo taj dan poslije, taj dan kada se sve zajedno pokrene i očekujemo da onda odjedanput sve bude kao da korone nije bilo, tako biti neće. Ja vas samo molim molim i apeliram, nemojte da iz ove krize mi svi ćemo morati otrpiti ovu krizu, nemojte da iz ove krize banke ne zato što ih želimo uništiti nego da one budu te koje će se samo na ovoj krizi obogatiti. Ono što zaista trebamo, trebamo moratorij na kredite, na kamate da se ne desi da iz ove krize banke samo budu još bogatije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodine Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, mislim da ste i vi također otvorili jednu dobru temu, ja nažalost nisam stigao u uvodnom dijelu nju otvoriti je da danas trebamo svi biti između ostaloga fokusirani na trenutni moment. Danas poduzetnici, danas građani svi imamo izazove koji su u realnom vremenu, maltene iz dana u dan i ove mjere koje smo stavili u funkciju najvećim dijelom su i usmjerene na to. Ali ne možemo i ne smijemo i ja vam mogu reći da što se tiče nas u Vladi ne zanemarujemo ono upravo kako ste i vi dobro rekli, dan poslije, ali ne samo dan poslije nego i sve ono što će slijediti nakon toga. Iz ove situacije, iz ove krize ako smo svi zajedno na istim ovim principima o kojima sam maloprije govorio Hrvatska zaista može, možda zvuči preoptimistično i prepozitivno, ali zaista može izvući i puno, ne samo lekcija nego korisnih stvari. Jučer sam vidio jedno istraživanje, građani su rekli koje su strateške gospodarske grane, na prvom mjestu su stavili između ostaloga prehrambenu industriju, dakle cijeli onaj lanac odnosno vertikalu od poljoprivrede do samoga tržišta. Hvala. **Radin, Furio Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade, istaknuli ste važnost konsolidiranog proračuna koji ste uspjeli sa Vladom postići od 2016. g., dokazuje se zapravo što je ovaj slučaj kada državni proračun, kada su državne financije kvalitetne i kada ste zapravo postigli da Europska središnja banka je uzela u obzir i nas kao državu koja nije članica euro područja i na taj način omogućili da se postigne upravo ovaj valutni swap na način da ta europska banka otkupi 15 milijardi kuna i na taj način zapravo omogući, da daha financija, državnog proračunu do likvidnih sredstava i da na taj način pomogne kako poduzetnike, tako i građane. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice, hvala vam i na pitanju i na komentaru, dobro ste prepoznali, to je jedna od onih stvari koju ne možemo komunicirat niti oglasit dok ne bude dovedena do kraja međutim, napori su učinjeni veliki i od strane Vlade, posebno i osobno od premijera, ali isto tako i HNB-a i svih nas koji smo na ovaj ili onaj način mogli u tome sudjelovati. I dobro ste apostrofirali, dakle iako ne volim ulazit u one „što ako“ scenarije, ali zaista u ovom slučaju, hipotetski da kažemo da Hrvatska nije učinila nije ove iskorake proteklih godina, onda ova tema bi bila sama po sebi bespredmetna i bilokakva drugi pokušaj i bilokakav drugi kontakt koji smo ostvarili. Nitko ne govori da je ovo izazovno vrijeme i izazovi koji su pred nama su ogromni, govorim sada o brojkama i o financijama, ali isto tako smatram da sa svim onim što smo napravili ipak smo se doveli do toga da u ovu krizu, u ovu oluju u kojoj jesmo, uđemo puno spremniji nego da to recimo nismo napravili. Hvala. Poštovani ministre, pitanje svih pitanja, koliko će biti dug na odnos na BDP-a nakon zaduživanja, vidjeli smo Italija, 132% ima javni dug, postotak na BDP, vidjeli smo grčki scenario, to je prvo pitanje. Drugo pitanje je implementacija ovoga na terenu. Mi smo vidjeli šta je bilo sa Agrokorom i svaki .../Govornik se ne razumije./... od spašavanja, spašavali smo Agrokor, spašavamo državu, kako će to izgledati na terenu, ja se bojim. Spomenuli ste Poreznu upravu, tamo nije riješen problem milijarde kuna opranih, kako se može vjerovat u te institucije i na kraju plaćamo li još mi 33% duga bivše države, jel taj dug još mi servisiramo i koliko tisuća penzija, mirovina u Srbiji isplaćujemo? **Marić, Zdravko** Hvala lijepo, uvaženi zastupniče. Znate i sami da u ovoj političkoj areni gotovo je nemoguće čut od nekoga da kaže odgovor na neko pitanje sa „ne znam“, pa evo neću ja sad baš u potpunosti i porušiti takav princip ali u ovom trenutku zaista je teško predvidjeti i pretpostaviti i prognozirati visinu javnog duga kao i visinu odnosno pad BDP-a kao i nekakav rezultat proračuna. Međutim, isto tako vam mogu reć, 4 g. za redom je javni dug smanjen za preko 10%-tnih bodova. On je razini od nešto preko 70%. Sve ove mjere koje smo stavili, koje imaju izravni financijski učinak, sjećate se, prošli tjedan je na sjednici Vlade napravljena preraspodjela sredstava na način da su resori napravili uštedu od 2 milijarde i 100 milijun kuna kako bi se preraspodijelili konkretno za ovu mjeru isplate potpora za odnosno za očuvanje radnih mjesta i za njihove plaće. Na taj način smo na neki način neutralizirali ožujak, nazovimo tako, daljnji koraci također moraju biti u tom smjeru napravljeni, ali ne možemo očekivat da ćemo u svim uštedama odnosno uštedama uspjeti kompenzirati sve. …/Upadica Radin: Hvala./… I naravno da će jedan određeni dio toga biti kroz dug. Hvala. Hvala uvaženi potpredsjedniče. G. Marić, ja ću nastaviti onom vašom malo ratnom terminologijom kad ste pohvalili prvu crtu obrane i onu pozadinu. Ja se najviše bojim ratnih profitera u ovome svemu i prije svega tu što ste apelirali, prehrambenu industriju i to zelenih ratnih profitera koji su danas u Hrvatskoj izrazito aktivno s ciljem zaštite i malog proizvođača i onog malog sitnog OPG-ovca, i u cilju zaštite potrošača jer ono što pojedinci rade, ta zelena mafija u Hrvatskoj, vrijeme je da ste tome stane na kraj i vaše resorno ministarstvo da tome stane na kraj. A istodobno ću vam postaviti dva pitanja. S obzirom da sad govorite o preraspodjeli određenih sredstava ministarstava i isplatama, kad mi možemo očekivati rebalans državnog proračuna? konkretno, možemo vidjet kome se uzima, iz čega se uzima, kome se daje, koliko se kome daje? I drugo, što je izrazito bitno nama u ruralnim sredinama jedinicama lokalne samouprave, sa izrazito poražavajućim teškim indeksima razvijenosti, što je sudbina fiskalnog izravnavanja i da li ćemo osjetiti njegov pad s obzirom na smanjenje gospodarske aktivnosti? Hvala. Hvala lijepo na pitanjima. Prvi dio vrlo kratko je je vezan i za onu jednu od prethodnih tema. Svako od nas u javnom prostoru i bilokakva saznanja koja ima, ima mogućnost i putem javnih sredstava priopćenja, dakle i uz medijsku potporu one moralne osude, ali isto tako opet ponavljam, postoje zakoni, postoje institucije, postoji država u konačnici koja treba i hoće provoditi ono što je da se onemoguće odnosno svedu na najmanju moguću mjeru takve, ja ču ih nazvati, nečasne aktivnosti. S druge strane, što se tiče proračuna i rebalansa, izglasan je u Hrvatskom saboru, i to zaista nije nešto što je na neki način dezavuiranje Sabora, ali otvorili smo sebi mogućnost da možemo brže reagirati. Sve je prošli tjedan javno obznanjeno, točno sa svakog ministarstva kolike uštede su napravljene i za koje namijene su napravljene. Ja vam mogu u kratkim crtama reć, od tih 2 milijarde i 100 milijuna kuna ušteda svih resora, 90% je otišlo za potpore za Preostali dio što za nabavu maski, opreme, medicinskih pomagala, … …/Upadica Radin: Hvala./… … ali isto tako fiskalno izravnanje, u 2 sata imam danas sastanak odnosno telefonsku konferenciju, Udruga gradova, općina i županija, … …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… … izdali smo jedan naputak i pojasnit ćemo kojim smjerom ćemo ići dalje. Volio bi kad bi mogao obećati da će sve biti u potpunosti kompenzirano, ali vidite i sami kakve su okolnosti, … …/Upadica Radin: Hvala, sabora. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo poštovani ministre, ja ću se u svojoj replici malo osvrnuti na onaj prvi dio vašega izlaganja gdje ste pričali o mjerama rečenicu, rekli ste da ne pravite razliku između privatnoga i javnoga sektora i mislim da je to vrlo važno u ovoj situaciji reći i naglasiti jer uistinu važni su i svi ovi službenici koje ste vi nabrojili od Porezne uprave, ja ću dodati zaposlenike lokalne samouprave do radnika u realnom sektoru, prvenstveno u proizvodnji zahvaljujući kojima život u Hrvatskoj nije do kraja stao. No ako ne radimo tu razliku između privatnoga i javnoga sektora samo onda jedno pitanje, zbog čega ove mjere koje ste predvidjeli, prvenstveno za ovaj privatni sektor, ali zbog čega recimo komunalna društva nisu mogla koristiti to? Vi znate da i oni imaju veliki pad prihoda, dakle da se njima možda omogući također da koriste ovaj minimalni iznos plus doprinos. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa manje-više je na tragu onoga što sam govorio, ali primarna koju sam htio poslati je između ostalog bila da ne radimo u smislu ko kome i koliko doprinosi između privatnog i javnog sektora i tu sam između ostaloga kao što je maloprije i uvaženi zastupnik rekao, želio iskazati i zahvalnost i pohvalu svima onima koji u javnom i državnom sektoru vrijedno i radno rade svoj posao, a siguran sam da ima jako puno takvih naravno i na lokalnoj razini. I opet ponavljam, zajedništvo i solidarnost ključni je element. Što se tiče pojedinih kriterija za dodjele ove potpore ili nekakvih drugih okolnosti, naravno to su pojedini resori i mi svi skupa u datom trenutku morali kao takvu podvući crtu i fokus je da te potpore budu između ostaloga najvećim dijelom usmjerene prema privatnom sektoru ili u konačnici javni sektor ipak ima nešto malo više mogućnosti u datim okolnostima. Ali svašta ćemo sve pa tako i to ćemo između ostaloga razmotriti i vidjeti da li se može u tome nešto još dodatno napraviti. Ali za sada su kriteriji ovakvi kakvi jesu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. I na kraju gospodin Hrelja. Poštovani gospodine ministre. Vi ste spomenuli magičnu riječ solidarnost, ali mislim da se ona dosta upotrebljava na razini razumijevanja. Istinska solidarnost u Hrvatskoj ne bi trebala poznavati ni javni ni privatni sektora i ima samo jedan smjer, ima smjer od onih koji imaju više prema onima koji imaju manje. Ja znam da možda još nije vrijeme, mi se sada borimo sa korona virusom, ali sa posljedicama ove situacije ćemo se još dugo boriti. Da li će i da li smatrate da treba izraditi sustav solidarnosti ili ćete ostaviti da direktori banaka, farmaceutskih industrija, članovi uprava HŽ-a i nekih drugih trgovačkih društava u javnom sektoru imaju iste plaće za ono što ne rade ili to treba po principu solidarnosti izbalansirati? u smislu čak dapače mislim još više u ovim okolnosti nije ko ima više ili manje nego ko više u konačnici može dat. Danas svi mi koji na bilo koji način možemo doprinijeti bilo kojem obliku gospodarskih aktivnosti i u konačnici stvaranju nove vrijednosti u RH to činimo kako bi između ostaloga pomogli onima koji su zbog raznoraznih razloga onemogućeni, bilo odlukama one ili ove vrste bilo općenito zbog ove cijele pandemije odnosno krize koja nas je kao takve zatekla kao i cijeli globalni svijet, da na tom tragu trebamo se voditi cijelo vrijeme krize. onoga nakon i svega što između ostaloga i vi referirate, naravno ja mogu govoriti vezano za javni sektor i već spomenuta državna poduzeća u većinskom vlasništvu RH, to je tema to je tema koja se vrlo često u HS-u otvori nažalost na tome između ostaloga ostane. Ja sam veliki pobornik da se između ostaloga i tamo sustav posloži i da se od njih ne samo taj segment izdvojenih plaća nego poglavito onoga što oni doprinose i trebaju doprinijeti

Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Goran Aleksić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSU-SNAGA-nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi kolega Zrinušiću pozdravljam i vas, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji smo očekivali, mada nismo bili sigurni da će biti predložen. Stranka SNAGA predložila je još prije dva tjedna da se ta mjera donese, predložila je Vladi RH 16 mjera ukupno i među najvažnijim mjerama je i ova mjera koja se sada predlaže i koja će biti vjerujem sutra i izglasana. Mjera je vrlo jednostavna, zastajemo sa ovrhama na tri mjeseca plus tri mjeseca potencijalno. Vjerujem da će Vlada RH i produljiti tu mjeru jer neće se stanje poboljšati tako brzo, trebat će još dosta vremena da se stanje poboljša za građane, zaštita zateznih kamata također, i deblokada računa fizičkih osoba. Sve je to tim zakonom riješeno, ali postoji ono ali, samo ukoliko se ovrha provodi preko FINA-e. I to je ok, preko FINA-e ima prema mojim saznanjima oko dvije trećine ovrha. I jedna trećina ovrha ide direktno preko poslodavca i HZMO-a na način da poslodavac na način da poslodavac i HZMO na temelju ovršne isprave direktno vjerovniku uplaćuju iznos koji se mora ovršiti odnosno onaj iznos koji je zakonom propisan kao dopušteni iznos koji se može ovršiti. Prema tome, ovaj prijedlog bez izmjena Ovršnog zakona nije zadovoljavajući, dapače on je i neustavan. Ne možemo diskriminirati dio građana, ukoliko se ne predloži izmjena Ovršnog zakona i to u čl. 196. do 203. analogno ovom načinu kako se mijenja Zakon o provedbi novčanih ovrha onda ćemo diskriminirati jednu trećinu ovršenih građana, blokiranih građana jer se njima neće dogoditi nikakva promjena. Zbog toga apeliram na ministra Marića, na vas uvaženi državni tajniče, na premijera Plenkovića, na ministra Bošnjakovića da se pripremi izmjena Ovršnog zakona analogno ovim izmjenama i onda ćemo imati kompletnu sliku, onda ćemo imati kompletne izmjene koje su potrebne da bi se zastalo s ovrhama, da bi se zastalo sa obračunom zateznih kamata i da bi se deblokirali svi građani osim onih koji se deblokirati ne mogu jer jednostavno alimentacije nisu dio toga, kaznena djela nisu dio toga itd., ono što je propisano da se mora ovršiti kakogod. E sada hoće li se dogoditi da izmjena Ovršnog zakona, ja stvarno ne znam, ja o tome govorim danima, o tome sam govorio i jučer, o tome sam govorio i danas. Ispituju me novinari, ja o tome stalno govorim, građani mi se svakodnevno javljaju inbox, ne samo u inbox komentiraju to javno na mojem facebook zidu i oni su zabrinuti zbog toga što njihovi ovršni postupci, njihove ovrhe neće biti zaustavljene. Moramo mijenjati Ovršni zakon. Ja sam u međuvremenu prije nekih sat i pol poslao upit državnom tajniku Salapiću, državnom tajniku u Ministarstvu pravosuđa i pitao sam ga hoće li ministar pravosuđa pripremiti izmjene Ovršnog zakona analogno ovim izmjenama Zakona o provedbi novčanih ovrha? Odgovor do ovog izlaganja nisam dobio. S druge strane dok smo još bili u zgradi INA-e, pitao sam javno dok je državni tajnik Salapić bio u sabornici, pitao sam ga javno hoće li se mijenjati Ovršni zakon i na koji način, on je rekao da hoće, ali da ne zna točno na koji način. Znači svjesni su toga da se to mora mijenjati i ne znam zašto to nije riješeno. Danas je bila telefonska sjednica Vlade RH i na toj sjednici nije bilo prijedloga izmjena Ovršnog zakona. Stoga ponavljam još jedno, Ovršni zakon mora se mijenjati analogno izmjena Zakona o provedbi ovrha na novčanim sredstvima mora se mijenjati, inače će ova izmjena biti neustavna, inače će ova izmjena diskriminirati jednu trećinu hrvatskih građana koji se direktno ovršuju na način na koji sam opisao. Još jedna bitna mjera koju je predlagala stranka SNAGA na koju ne mogu nikako dobiti direktan odgovor niti od ministra niti od Ministarstva financija, niti od bilo koga iz Vlade RH jest pitanje, hoćete li naložiti bankama obavezni moratorij na kredite na način da se ne naplaćuju rate, da se ne obračunava kamata i konačno na temelju toga kada bi moratorij bio takav ne bi bila potrebna niti solemnizacija. Ta mjera je nužna. Jučer je predsjednik RH uputio poziv bankama, pozvao ih je da one same ponude takve moratorije u kojima neće ništa naplaćivati i u kojima neće obračunavati ugovorne kamate. Jer ovo što banke sada nude, to nije ništa neuobičajeno, takvu vrstu moratorija gdje se obračunavaju kamate, gdje se plaća solemnizacija jer se mora osigurati i naplata tih kamata koje se obračunavaju na temelju tog ugovora o moratoriju, takvi moratoriji su uobičajeni moratorij koji se ljudima omogućuje kada dođu u neku kriznu situaciju. To nije ništa neuobičajeno. I ponavljam još jednom, banke su opljačkale hrvatske građane nepoštenim kreditima, nepoštenom valutom CHF i nepoštenim kamatama kojima su opljačkale ne samo CHF dužnike nego euro i kunske dužnike koji su ugovarali kredite prije 2013. godine. Te banke koje su opljačkale hrvatske građane, koje duguju hrvatskim građanima 20 milijardi kuna, ponavljam, banke duguju hrvatskim građanima 20 milijardi kuna. Sudski je već utvrđeno da su one ugovarale takve nepoštene kredite, ali svatko mora privatno zatražiti svoj novac da bi taj novac dobio. Dosad je svega 0,1% građana taj novac i dobilo jer postoji i toliko pravomoćnih presuda na temelju onih sudskih postupaka koji su pokrenuti. Svega 0,1%, svega 20 milijuna kuna su banke vratile hrvatskim građanima od 20 milijardi kuna. Jesmo li mi svjesni da mi zatvaranjem očiju pred tim činom nečinjenjem, pred tim činom zadržavanja novca gdje banke ne žele samovoljno dati taj novac nego ih se mora prisiliti sudskim putem, jesmo li svjesni da mi tim činom, našim nečinjenjem, držimo lojtrice hrvatskim bankama i na taj način postajemo suučesnici u toj pljačci? Mi smo svi suučesnici u pljačci, u tom da banke zadržavaju nakon pravomoćne sudske presude i dalje novac koji im ne pripada. Mi smo suučesnici. I ja koji govorim sam također suučesnik jer sam dio ove zakonodavne vlasti. I u kontekstu toga da su banke dužne građanima 20 milijardi kuna, mi imamo svaku pa i moralnu i pravnu i svaku drugu obavezu bankama naložiti da moraju dati dati ljudima ponude moratorija za vrijeme ove krize bez obračuna kamata, bez zateznih kamata i bez ikakvih drugih troškova. Ponavljam, Predsjednik RH je pozvao banke da to tako učine. Ja ne znam, možda je čak i Vlada RH to na takav način tražila od banaka, ali banke to milom neće učiniti. Zato se banke mora prisiliti na to. Dakle, ono što nam nedostaje u ovom trenutku da bismo kompletirali mjere koje su potrebne za spas hrvatskih građana, kao prvo, izmjena Ovršnog zakona, analogno izmjenama ovog zakona koji je na dnevnom redu i to hitno, nema čekanja, to nije problem jer to je već odlučeno da tako bude, ako je već odlučeno da tako bude za ovrhe preko FINA-e, onda mora biti i za ovrhe koje poslodavci odmah rade direktno prema vjerovniku i Zavod za mirovinski osiguranje direktno prema vjerovniku. I druga bitna mjera koja se mora provesti, zakonski naložiti bankama da ponude moratorije bez obračuna kamata i ikakvih troškova, hvala. Sada je na redu gđa. Grozdana Perić koja će govorit u ime kluba HDZ-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Klub HDZ-a dakako da će podržati i ovu izmjenu zakona koja je predložena i to dakle, Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ono što bi htjela ponovno naglasiti a sve zapravo da se pokaže koliko je puno mjera i u kolikom malom vremenu su se napravile značajne mjere i koraci a to je da je pandemija proglašena proglašena kod nas 19. ožujka i dakle, nepunih mjesec dana je ova Vlada i mi kao Sabor smo raspravljali o niz zakon, izmjena zakona i koliko brzo je reagirala na sve ono što se događa u Hrvatskoj a isto tako i u svijetu. Ne smijemo zaboraviti da je Krizni stožer oformljen još u siječnju, dakle vrlo promptno, vrlo efikasno se poduzelo sve kako bi se upravo sve ono što se očekivalo, moglo pravovremeno reagirati kako prema pravnim, tako i fizičkim osobama. I na kraju krajeva, vrlo kvalitetno i za ožujskim mjerama a onda i travanjskim mjerama koje su se pokazale vrlo, vrlo učinkovite i kvalitetne. Kada pogledamo da je od tog razdoblja, da je sad već isplaćeno preko milijardu i 400 milijuna kuna, i da je na taj način amortizirano sve ono što se očekivalo da bi se moglo dogoditi i kod pravnih i fizičkih osoba u i na kraju krajeva, straha svakog čovjeka od neizvjesne budućnosti, onda moramo reći da je itekako puno napravljeno u vrlo, vrlo kratkom vremenu. Zato kada neki kolege ili javnost, kada kaže da su svi uhljebi, onda je to nešto što bi trebalo itekako ponovno pojašnjavati kako zapravo je u kratkom vremenu sve osobe koje rade u sustavu, u javnom sektoru, bilo kao službenici, namještenici pa nadalje, zapravo vrlo kvalitetno reagirali na sve one potrebe koje imamo i na taj način radom i od kuće i u smjenama doprinose da se efekti odnosno utjecaji ove pandemije, a onda i potresa, da bude što manji. Isto tako, htjela bih naglasiti da je upravo kvalitetom rada koja je postignuta i prvenstveno konsolidiranjem javnih financija, mi smo zapravo na taj način puno kvalitetnije i puno sigurnije dočekali ovu krizu i ono što sam rekla i u pitanju ministru, zaista, kada nas je europska zajednica, odnosno naši europski prijatelji, kada su prepoznali da smo i pouzdan partner i kvalitetan partner i onaj koji izvršava svoje obveze koje je potpisala ova država prema tom zajedničkom cilju, prema toma, upravo Vlada je pokazala koliko poštuje odredbe i sve ono što je postigla u ovom periodu, zapravo je doprinijelo da smo mogli pristupiti u europskom tečajnom mehanizmu, a time, i evo, amortizirati sve ove utjecaje koji su automatski posljedično onda bi imale i na život i na kvalitetu života naših građana. Ovim zakonom se zaista utječe na onaj dio koji se događa u ovrhama na novčanim sredstvima, dakle preko a procjena je FINA-e da će se upravo ovim zakonom broj fizičkih osoba za koje se očekuje deblokada, biti 248 tisuća. Od toga 237 612 građana i 10 721 obrtnik. To je ukupno nenaplaćeni iznos koji će zastati od preko 18 milijardi kuna glavnice i preko 7 milijardi kuna kamata. Sveukupno 25,1 milijardu kuna. Onaj broj fizičkih osoba koje će ostati u blokadi zbog ovih izuzetaka koji su navedeni u zakonu će bit nekih 9 988. Dakle, iz ovih, iz ove samo izmjene će se u ovoj mogućnosti 3+3 deblokirati, odnosno zastati sa blokadom preko 237 tisuća građana i skoro 11 tisuća obrtnika. Ja mislim da je ova mjera itekako dobra, da će omogućiti na ovaj način da mnogi građani i obrtnici koji su blokirani, da u ovom periodu itekako mogu biti sigurniji i da mogu na taj način kvalitetnije se pripremati za ono što će se dogoditi nakon toga. Još bih jednom htjela istaknuti da je, itekako važno da su sve ove mjere i ožujske i travanjske i vide se efekti što se sve postiglo, a svi oni koji govore na način da populistički trebaju banke zastati sa ovim ili sa onim, pa morate biti svjesni da su i banke poslodavci od preko 20 tisuća zaposlenih i da na taj način moraju, moramo svi biti svjesni posljedica koje ćemo imati ukoliko se tako populističkim pristupa jednom takvom segmentu. Još jedanput moram istaknuti da sa ovim aranžmanom koji se postiglo sa europskom bankom, Centralnom bankom, to je tzv. valutni swap, dakle, ta banka otkupljuje od hrvatske države 15 milijardi kuna i to je dakle protuvrijednost 2 milijarde eura. To je zakon, odnosno ugovor koji vrijedi do kraja ove godine i koji je na taj način omogućio da se unese dodatna likvidnost u naš financijski sustav, da na taj način zapravo se neće potrošiti postojeće devizne pričuve i da ćemo na taj način itekako braniti tečaj naše naše kune uslijed pada izvoza i uslijed uništene turističke sezone koju nismo mi krivci nego opće stanje u svijetu. Upravo zbog toga je ovaj kreditni aranžman itekako važan, a sve se to ne bi dogodilo da nismo pristupili upravo tom tečajnom mehanizmu, da nismo ispunili sve one preduvjete koje smo ugovorom ugovorom bili obvezni napraviti, a napravili smo, da nismo konsolidirali javne financije i da nismo vratili povjerenje u naš i fiskalni i monetarni sustav. Prema tome, na ovaj način je, su javne financije dobile itekako daha i mogu kvalitetnije pripremati se za sve ono što nas čeka u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu Most nezavisnih lista i prvi će govoriti g. Grmoja, a onda gđa. Čikotić, izvolite, g. Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Šokiran sam nakon ovog izlaganja kolegice iz redova HDZ-a koja je kao i u više navrata ovdje u Hrvatskome saboru zapravo odvjetnica banaka, banaka, financijskih institucija, sasvim je jasno i svih hrvatski građani znaju koliko su se banke u svim krizama koje su nas zadesile zapravo okoristile, kako su dobro prošle, a kako su nastradali najnezaštićeniji u našem društvu. Koliko je hrvatskih građana gospođo Perić ovršeno, koliko ih je blokirano, koliko ih je bilo u problemima zbog švicarca, koliko će ih tek doći u probleme. I da vi ovdje s ove govornice umjesto da pričate o tim ljudima, o njihovim sudbinama, vi stajete u obranu banaka. Ovo vaše izlaganje mora nas sve jako zabrinuti pokazuje zapravo da ova Vlada nema nikakve namjere obvezati banke na moratorij na kredite i na kamate, u ovoj krizi ostvarivati ekstra profit preko leđa hrvatskih građana i to onih koji su u ovom društvu najnezaštićenijih i MOST će se tome oštro oštro suprotstaviti koliko god to vama bilo ovaj krivo. Vi gledate vjerojatno samo neke svoje buduće angažmane. Vi vrlo vjerojatno gledate neke svoje buduće povoljne kredite, vi gledate kako će na vas gledati bankari i banke, a mene zanima kako kako me gledaju hrvatski građani. Ja želim pred njima biti čistog obraza nakon ovoga svega. A vi štitite i dalje banke, a mi ćemo štititi hrvatske građane i za njih ćemo se boriti i zato smo prvo ovdje govorili o njima i molili smo vas da ne idemo na uskrsnu stanku dok se ne donesu ti zakonski prijedlozi, i ovaj o kojem raspravljamo danas, ali i koji bismo, ne molili banke, ja neću kao Zoran Milanović moliti banke, ja želim obvezati zakonom banke, ovo je hrvatska država, ovo je država hrvatskog naroda i hrvatski državnici i političari ne trebaju nikoga moliti ni pred bilo kim klečati, ja odgovaram jedino hrvatskom narodu i jedino za njega ću se boriti, a vi se i dalje borite za banke, a ja se nadam da će hrvatski građani progledati. Hvala. Moratorij na sredstvima građana, novčanim sredstvima građana, koji predlažete ovim prijedlogom zakona od 3+3 mjeseca jednostavno nije potpun. Smatramo da je danas trebao biti na dnevnom redu zajedno s ovim zakonom i Ovršni zakon koji bi predvidio da i oni građani koji imaju ovrhu koja se provodi putom HZMO-a i oni građani koji imaju ovrhe ili su blokirani, a ovrhu im provode poslodavci, da i njima bude omogućen upravo moratorij i to ne 3+3 svima, nego dok god traje ova epidemija. Isto tako smatramo da je trebalo donijeti i zakon kojim bi se obustavile na određeni period za vrijeme trajanja epidemije protiv pravnih osoba, a da se ne radi o potraživanjima države. Znači, dvije tvrtke ukoliko imaju međusobna potraživanja, a nijedna nema prihoda, da se ne ide u tom smjeru sada nego da i te tvrtke dobiju moratorij, znači na I sada mi smo htjeli zapravo da to ne bude ovršivo. Kako će postupati sudovi koji su preuzeli dio ovrha sa javnim bilježnicima? Isto nije dorečeno ovim zakonom. Ovdje se radi samo da će biti obustavljene one ovrhe koje provodi FINA.

ne mogu zapravo biti obuhvaćeni moratorijem i njima će se sredstva ustezati. Ovim putem još jednom apeliram na ministra Bošnjakovića koji je zakasnio jer građani nam nisu u istom položaju. Znači, oni kojima ovrhu provodi FINA oni će sad po ovom zakonu dobiti 3+3 moratorij, a oni kojima ovrhu provodi HZMO, znači naši umirovljenici, njima i dalje idu ovrhe. Zakasnili ste, MOST je predlagao da se sa ovim prijedlogom ovrha na moratorij na ovrhe ide prije uskrsne stanke kako bi, krug mirovina koji bi i plaća građana zapravo već tada im bio doznačen i bio izuzet, znači od ovog dijela koji ide na zaštićeni račun koji ide prema njihovim vjerovnicima. pozivamo vas da po hitnoj proceduri sazove se telefonska sjednica Vlade da Ministarstvo pravosuđa izađe sa prijedlogom Ovršnog zakona i da one ovrhe koje provodi HZMO, one ovrhe koje provode poslodavci, da isto tako budu obuhvaćene moratorijem. Hvala.

iz razloga što sam spomenula da u bankarskom sustavu postoji 20 000 zaposlenih ljudi. U ovom zakonu ova Vlada i prijedlogom ovog zakona se očekuje deblokada 248 000 fizičkih osoba, dakle to je bitno moj g. Grmoja i bitno je da su sve to zaposlenici ove, u ovom sustavu. g. Grmoja je također tražio povredu Poslovnika. Dakle, ja nju nisam uopće vrijeđao, ja sam samo ponovio to što je ona rekla, a to je da trebamo paziti s bankama i da banke ne smijemo dirati jer imaju 20 000 zaposlenih. To su bile njene riječi. Ja sam joj rekao da ne smije biti odvjetnica banaka nego odvjetnica onih najnezaštićenijih u našem društvu. nije povrijeđen ali bio je na razini povrede zato što ste išli direktno, doduše, koristili ste riječ „vjerojatno“ pa ja ne mogu ništa tvrditi, ja također bi ako neko kaže da ja vjerojatno imam nekakve koristi, također bi reagirao. U povredi Poslovnika ste bili daleko blaži nego u vašoj intervenciji, neću dat nikakvu povredu Poslovnika sada nego ću pozvati g. Vucelića, gospodu Vucelića i Lovrinovića da zastupaju klub., da iznose stav Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku i zamolit ću kolegu Petrova da me zamijeni, hvala. Hvala predsjedavajući. Kolega iz MOST-a nije u pravu kad kaže da je Hrvatska zemlja hrvatskih građana. Mi smo pod okupacijom, mi smo pod okupacijom stranih banaka i stranih kompanija, mi nismo slobodni i stoga kolega Grmoja, ovo što ste rekli jednostavnije točno jer tek nekolicina, šačica ljudi se bori protiv takvih stvari i u ovom Saboru, ali i na terenu, a ministar Marić predlaže izmjenu Zakona o ovrsi nad novčanim sredstvima samo kao dimnu zavjesu za javnost, kao iluziju kako se nešto pozitivno radi za ovaj narod. Šta je sa agencijama za naplatu potraživanja, šta je sa ovrhama koje provode poslodavci i HZMO, teleoperateri ili HRT? Šta je sa kamatama banaka? morati ćemo morati čekati na izmjene tih zakona? Poziva na solidarnost a uvjeren sam da će dati sve od sebe da banke iz ovoga prođu neokrznute i da umjesto gubitaka i dalje ovu godinu prođu sa nerealno visokom dobiti. zašto je tome tako? Zato jer smatram da na mjestu ministru financija sjedi igrač stranih banaka i stranih interesa. Očajne situacije izazivaju očajničke poteze, takva je i situacija izazvana virusom COVID-19 koji je proglašenom globalnom pandemijom, a u nekim državama čak i biološkim ratom. Nastupile su izvanredne okolnostima u kojima bi svi trebali podjednako podnijeti financijski teret. Imajući u vidu i nedavni potres u Zagrebu i okolici, jasno je da normalno funkcioniranje većini građana prije svega nije moguće. Izmjenama zakona predviđa se 3 mj. moratorija na ovrhe na novčanim sredstvima građana putem FINA-e što je izostavljeno iz samog naziva zakona iako svi znamo da se takav način ovrhe na novčanim sredstvima od svih članica država EU-a provodi jedino u Hrvatskoj a neposredno prije usvajanja ovog zakona, usvojene su izmjene i dopune tog istog zakona kojim se u njega ugrađuje elementi tzv. europske pravne stečevine koje su obvezujuće za države članice EU-a. Ovrhe kao biznis i način zarade moraju se zaustaviti. Umjesto moratorija na 3 mj. za dio građana, moratorij bi trebalo proglasiti na sve ovrhe kako pravnih tako i fizičkih osoba uz zabranu isplate dobiti i svih ostalih isplata koje nemaju ekonomske opravdanje sprječavanje nastanka veće štete pod kaznenom odgovornošću odgovorne osobe. Kod proglašenja izvanrednog stanja, svi se propisi derogiraju pa tako i rokovi za pokretanje ovrha što je opće poznata činjenica i svaki sud pa i FINA to može uzeti u obzir prilikom zaprimanja zahtjeva. Nitko ne može predvidjeti razvoj situacije, odnosno trajanje nastalih izvanrednih okolnosti. Stoga, zahtijevamo izravnu pomoć zdravstvenom sustavu koji se ne osigurava ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima. Isto tako se ne osiguravaju niti pojedine vrste plaćanja koje se mogu smatrati socijalnim prioritetima pogotovo alimentacije i plaće. Trpanje u isti koš socijalnih kategorija i ovrha koje država provodi u kaznenim postupcima po posebnim propisima, definitivno su neprihvatljive i nerazumne. Hvala vam. Drugi dio izlaganja u ime istoga kluba, održat će zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovani građani, riječ je o prijedlogu zakona o izvršenju provođenja ovrhe, obraćam se isključivo vama. Vidim da ovdje u Saboru više nemam kome govoriti, ustvari moj smisao boravka ovdje nije da se obraćam zastupnicima. Oni imaju svoje politike svoje stranke, vama se obraćam. Podržat ću naravno ovo, prijedlog zakona da se koliko-toliko 3. mj. nastupi moratorij, međutim dragi građani, to će vama samo biti predah da vam se drži nos iznad vode, znači 90, ali 91. dan naići će bujica, lavina i vi morate pomiriti, sjest će vam blokade ovrhe i što tada? Vidite, nije to dobar prijedlog, ali ne mogu ja sad reć da sam protiv toga, znate, u ovoj krizi sve što će vam nešto značiti, naravno da ću podržati. Zato iznosim finalno rješenje, dragi građani, konačno rješenje vaših problema blokirani, dobro slušajte. Prvi korak, država treba od agencija za utjerivanje dugova otkupiti sva dugovanja odnosno potraživanja koje su agencije za utjerivanje dugova kupile od banaka. Pretpostavlja se da su agencije platile tih 38 milijarde kuna potraživanja od banaka, da su platile 10 milijardi kuna. E vidite, u drugom koraku, država odnosno Ministarstvo financija u njeno ime emitira obveznicu na recimo prosjek, s rokom dospijeća 10 godina, koliki je prosječni rok dospijeća vaših dugova, a tu obveznicu otkupljuje HBOR ili Hrvatska poštanska banka pomoći kredita koji odobri HNB. Naravno, obveznice mogu kupovati građani jer će nositi prinos najmanje 1%, a vi danas možete u banci dobiti 0,1, 0,2%. Prema tome, poštovani građani, vi dužnici, vi blokirani, nemojte više kukati. Nego hajmo riješiti ovaj problem, znači koji je realan, stručno zasnovan, znanstveno i koji možemo obaviti u roku par mjeseci. Koja je posljedica, konkretna za vas? Pa ključna je stvar u tome da vi nećete 100 tisuća kuna, koliko sada dugujete, nećete platiti na kraju 100 tisuća kuna, nego ćete platiti najviše 40 tisuća kuna, zašto? Jer sam rekao da su agencije za utjerivanje dugova dobile ogroman diskont od banaka, a vas tjeraju sad da platite 100% onoga što ste dužni. E pa, tako ne može ići. Vidite, dakle, vi ćete trebati na kraju priče platiti najviše 40% svog stvarnog duga. Uradit ćemo sve ispred stranke Promijenimo Hrvatsku da sa scene nestanu jednom zauvijek agencije za utjerivanje dugova, one više neće postojati, jednostavno neće postojati. A nećete ni vi postojati kao pojam blokirani građani, koji ne postoji, takav izraz ne postoji u zemljama EU, to je civilizacijska sramota. Pa jesu li to dosad ljudi znali da mogu ovako riješiti? Pa vjerojatno jesu, a zašto nisu riješili? Pa vidite i ovdje u Saboru kako ima snažnih zagovornika banaka, HNB-a, iz HDZ-a, iz SDP-a, vidite, SDP neki dan izjavljuje da već danas treba uvesti euro, znate? Koja je razlika među njima u ekonomiji? Ma nikakva. Jedni druge štite jer su obavljali funkcije, zna se što, kako i nema tu kruha, dragi građani, znate? Pa gdje je rješenje? Pa rješenje nije ni u meni ni u nekoj stranci, ma u vama je dragi građani, pa vas je 230 tisuća koji se patite, koji ne znate, mi ne možemo, ja se trudim, svaki dan mi pišete, ja odgovaram koliko mogu, rješenje je u vama. Ali kako? Pa izađite na izbore, dragi ljudi. Ako 230 tisuća vas izađe i da glas onima i onome tko želi riješiti vaš problem, vi ćete u roku 3 mjeseca biti slobodni ljudi, mirno spavati. Nema više vašeg problema. Prema tome, to je pitanje vašeg postupanja, želite li da vas i dalje muče, ugnjetavaju ljudi iz stranke, a da vi za njih glasate, e onda oprostite, onda nešto tu, to je neki drugi problem, onda to više nije financijski problem i ekonomski. Ali, ako vi odlučite da se ovo riješi, onda ćemo ga riješiti, ali to ne mogu ljudi riješiti, neće koji su vas doveli u tu situaciju. Na ovakvom poretku, na ovakvom jednom bolesnom političkom sustavu gdje je Vlada na vrhu piramide, a ne Sabor, pozivam vas. Ja sam vrlo optimističan, vidite da imamo naših ekonomski stručnjaci iz stranke Promijenimo Hrvatsku, ja nudim u ime njih samo rješenja, ja ne kritiziram. Ja vas pozivam, ako ste odlučili da to riješimo, idemo to riješiti na izborima. U roku 3 mjeseca ćemo to riješiti, dragi građani, sa punom odgovornošću, entuzijazmom i znači, optimizmom vam to govorim. Hvala. Sljedeći klub zastupnika koji se prijavio za raspravu je Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. U njihovo ime govorit će zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje Poštovani državni tajniče, nema više ministra. Dobro, imao je važnijeg posla, nema veze makar je dio rasprave bio tu i makar smo imali djelomično mogućnost mu reći ono što smo htjeli. Evo, čitam jučerašnji Financial Times, pa tu kaže da su, da će države, napravljene su ove važnije države, od Kine, Japana, Njemačke, SAD-a, UK-a,

U 14 dana trećinu. Dakle, mislim da nam se ne piše baš dobro i da nam ova ekonomska kriza, da će se u niti jednoj državi na svijetu se nažalost neće reflektirati na onaj način kako će se reflektirati u Hrvatskoj, u niti jednoj državi svijeta. U niti jednoj. sve krive politike hrvatske Vlade, apsolutno sve krive politike jer smo se oslonili samo na jedan sektor, samo na turizam i ono što nije u turizmu direktno, ono je naslonjeno na turizam, ugostiteljstvo, još proizvodnja hrane i kad nam taj turizam skroz propadne, a evo, skroz je propao trenutno, nemamo bookinga, nemamo dolazaka, nema, znači turizam ne postoji, e onda smo kao država propali financijski u potpunosti i samo ne znam jesu li građani toga svjesni, je li toga Vlada svjesna i da iskoristimo evo, ovu krizu kao jednu opomenu za budućnost da moramo biti samodostatni. Da moramo voditi računa i poljoprivredi. I o industrijskoj proizvodnji i da na svaki mogući način moramo se potruditi to razviti. sada imamo onaj drugi problem koji mi ministar nije odgovorio kad je bio ovdje, a lijepo sam ga pitao, e vama ću državni tajniče postaviti pitanje pa možda kasnije iskoristite priliku i odgovoriti. Pomaže li nama EU? Pomaže li? Ne. Ona nama isključivo posuđuje novac sada. Maloprije sam komentirao plaćeni oglas predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj gdje stoji kao, Hrvatska je dobila potpore od 2 milijarde EUR-a. Pa zašto ne napišu istinu? Dobila je 2 milijarde EUR-a kredita, mogućnost da dignemo kredit, možda su kamate nešto povoljnije, možda su dijelom subvencionirane, sve u redu, al nazovimo stvari svojim imenom. Kad ti neko daje kredit on te je zadužio jer mu ti taj novac moraš vratiti. I nama EU sada ne poklanja novac iako mi plaćamo članarine EU, iako smo tržište u EU, nego nama EU posuđuje novac koji ćemo mi morati s kamatama vratiti. Točka. mislim da će se g. Šuker složiti sa mnom. To je možda povoljno ili povoljnije, ali je to istina i to treba izgovoriti. Al kad govorimo o tim milijardama, ja sam to već treći put govorio, ponovit ću opet. Imamo sada jedan fond od 540 milijardi dolara, 440 ne možemo računati jer to je samo za Eurozonu, imamo ovaj program sure je li, koji iznosi 100 milijardi dolara i iz tog programa mi možemo nešto uštipniti, ali opet iz tih 100, od tih 100 milijardi dolara, to nije za RH, nego samo jedan djelić mali, mali djelić gdje će biti posuđen novac. I sad drugo pitanje koje mi isto nije ministar odgovorio. Zašto Talijani ovih dana zapomažu zašto nemaju svoju narodnu banku talijansku, nego ovise o Europskoj banci? A stvarno zapomažu, evo pogledajte, imate i ovdje i …/Govornik se ne razumije/…imate tekstove, ja ću vam pogledat. Znači, oni bi htjeli imati svoju narodnu banku da se mogu, što su kolege komentirale, dobro, da se možemo sami, sami sebe kreditirati. Zašto ne? Zašto Amerika može iz svega izvući novac? Znam neko će reć oni su veliki, mi smo mali. Al možda su oni frajeri, a mi nismo? Mi nismo, mi jednostavno ćemo se ponašati nako kao služinčad i neće ići na bolje. I nadalje, evo i ovdje se ja moram referirati na raspravu kolegice iz HDZ-a koja je ovdje branila bankarski sektor. Ja kolegice pokušavam shvatiti što ste vi htjeli reći, nisam moram priznati uspio shvatiti. A u današnje vrijeme obraniti, obraniti, na bilo koji način pokušati opravdati tu gramzljivost i, i, i bahatost bankara i banaka stvarno nema smisla. Dakle, banke nažalost niti su u 2008.g. kad je bila ekonomska kriza, niti danas ne snose teret ove krize, ni danas. I završavat će i ovu godinu kad ćemo svi, kad će cijeli sustav patiti sa ekstra velikim profitima. I ovo je prilika da ih stisnemo jer to nisu hrvatske banke, to su sve banke mahom u stranom vlasništvu. Mi nemamo 10% banaka hrvatskih, nemamo 10%. HPB je najveća hrvatska banka, ja mislim da sad kad je uzela, kad je bila akvizicija Jadranske banke u Šibeniku da nema niti 8% udjela na tržištu banaka. I to je to. Znači, nemamo hrvatske banke. I stisnimo ih, ovo je prilika. A što se tiče ovršenih, eto Bogu hvala da se konačno nekom palo na pamet da te ljude neko mora u ovoj krizi zaštititi. O tome smo govorili, o tome su Hrvatski suverenisti govorili i drago mi je da se ta mjera prihvaća. Nismo jedini govorili, al smo govorili i govorit ćemo. I ovdje ću još sad spomenuti jednu iznimno važnu ugroženu skupinu, puno je ugroženih, al evo još jedna iznimno važna, a to su svi oni ljudi koji su trebali za koji dan il su već trebali postati sezonski radnici. Radi se o desecima, ne bih htio pogriješiti, možda i stotinama tisuća ljudi koji su svaku godinu bili sezonski radnici. Što je s njima? Oni više ne mogu biti stalni sezonci. Kako će …/Govornik se ne razumije/… ti ljudi? Nešto se je tu pomoglo, ali to je nedovoljno. Znači, imamo tisuće i tisuće ljudi, mladića, djevojaka, koji su htjeli biti i zaraditi sada u ovom periodu, a neće moć. Da, ajmo na neki način nać neku mjeru, vidjeti ko je lani radio, ko je znači planiro ove godine, ne znam, evo to je vaš posao u ministarstvu da se to, da se to napravi. I na kraju, ona je iznimno važna stvar. Dosta je strahovlade ministra Božinovića. Dosta je. Dakle, policijskim mjerama, represijom, nećemo izaći iz krize. A danas nismo suočeni isključivo sa zdravstvenom krizom nego je još važnija kriza kojom smo suočeni, gospodarska kriza. Jer Hrvatice i Hrvati uskoro neće imati što jesti i smatram da se treba napraviti rošada na čelu ministarstva, i da ministar Marić kao ekonomist vodi civilni stožer i neka pokuša izvući RH iz gospodarske krize. Policijska represija nam ne treba, treba nam oporavak gospodarstva. A ponovit ću, da i prema …/Govornik se ne razumije/…da se nalazimo u jednoj najgoroj situaciji u svijetu, najgoroj. Možda smo zdravstveno okej, uspjeli smo tu napravit neke mjere, ali gospodarski smo, ponovit ću, možda i top svjetski, znači vrh po gospodarskoj katastrofi u kojoj se nalazimo zbog toga što je RH na koncu funkcionira kao jedna turistička regija EU jer jer mi ne razmišljamo suvernistički, mi ne razmišljamo onako kako Hrvatski suverenisti konstantno govore, a to je da hrvatska država mora biti samodostatna, inače kod svake krize, a ova je takva, događat će se krah sustava kao što se upravo trenutno događa. A o EU sam već rekao i ponovit ću, nemamo europsku solidarnost, imamo europsku sebičnost, EU kao zajednica država ne funkcionira, granice su zatvorene, svak se brani na svoj način, a financijska pomoć ne dolazi. I još jedno pitanje evo za vas, jako važno pitanje. Što je sa svim onim famoznim EU fondovima, novcem koji dolazi iz EU fondova, koji smo trebali dobiti, koji su i ugovoreni, jel to obustavljeno, jel to ide? Ja čujem od ljudi koji se bave provedbom Europskih projekata da su nastupili problemi. Evo pitanje. Dakle, znači da li su nastupili problemi da neki novac koji je bi i ugovoren nije realiziran, ne dolazi, da su neki natječaji odgođeni. Znači zanima me da vidimo malo da preispitamo kritički EU, što je sa europskim fondovima, da li oni funkcioniraju jel to je jedina stvar koju smo mi imali od EU, ništa osim toga. Ako je i ti propalo u potpunosti, e onda mislim da moramo itekako ozbiljno porazgovarati o EU. Klub zastupnika GLAS-a također se je prijavio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnika Anka Mrak TAritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je iz ovog seta tzv. financijskih zakona Prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji ćemo u klubu GLAS-a to podržati. No ovakav jedan zakon i rasprava u ovo doba korone i sve rasprave koje se rade bez obzira da li su zakoni koji su vezani uz koronu ili zakoni koji su onako korona free u ovom trenutku, ali u jednom trenutku mogu postati i nešto drugo, ne možemo gledati i izvan okvira u kojem se nalazimo. Dakle korona ili COVID-19 je nešto što je u ovom času zaista tema s kojom se država bave i odlučile su se baviti na različiti način i to sve države svijeta. Svi pratimo koliko ima zaraženih, koliko ima mrtvih, kako se to dešava u pojedinim zemljama. Zemlje su se odlučile na različite načine i na različite modele, modele, RH se odlučila na model prvo, zaista je zdravlje i život ljudi na prvom mjestu, iza toga se je odlučila sa određenim gospodarskim mjerama, iza toga je vidjela da postoji niz drugih mjera koje treba napraviti. Jedan od različitih modela za koje smo se mi odlučili, model samoizolacije, način na koji se s nepoznatom bolešću se borilo u 19. stoljeću, dosta zemlja, pogotovo zemlje Mediterana kojem krugu i mi pripadamo su se za to odlučile. Jedna zemlja koja se odlučila za jedan drugačiji model je Švedska i taj model u Švedskoj, oni su napravili analize, vrlo grubo se odluči vidjeti koliko će u tom modelu biti mrtvog stanovništva i sve ostalo i koliko imamo prilike vidjeti kod nas u medije što dolaze, ali i nešto što imate prilike vidjeti, oni stoje stoje iza svoje vlade. Švedska se mogla odlučiti za taj model jel tamo žive Šveđani jer tamo imate uopće drugačiji način i poimanja, mi moramo znati da smo zemlja Mediterana, mi, ja tu već sam navela primjera to koristim, dakle pitate kada je vrijeme samoizolacije, nama se čini da to jako dugo traje. To ne traje tako strašno dugo, iako imam osjećaj da sada govorim o nekom drugom vremenu, da je sva ta priča sa koronom krenula jako davno. Nije to bilo davno, to je bilo nedavno, dakle sve je to u kontekstu vremenski je nedavno. I za vrijeme te izolacije odnosno ostajanje doma, meni je odličan primjer jedna djevojčica 4, 5 godina koju su je pitali što joj nedostaje. Ona je rekla nedostaje mi ples, dakle neka aktivnost koju ima, gdje ima neko društvo. Nedostaje im i vrtić, dakle socijalni kontakt i sve ostalo i kaže nedostaje mi baka i dida. Mi smo narod koji se volimo družiti, gdje nam je obitelj izuzetno važna, gdje volimo kada se dugo ne vidimo rukujemo se, ljubimo, grlimo i sve ostalo, tako da taj odnos prema koroni kod nas, ja cijenim da nije mogao nekako vjerujem zaista stručnjacima, mogao je biti samo na ovaj način. Kako se je uopće Vlada krenula s s mjerama koje su trebale biti? Prve mjere zovemo one mjere u ožujku kada se je htjela poslati poruka niste ostavljeni, imamo nešto nepoznato, znate kada je nešto nepoznato to vam je ono što je najopasnije u životu kada se susretnete s nepoznatim i stranim, prema tome smo svi oprezni, ali ta poruka je bila niste ostavljeni, o vama će se voditi računa. Zatim onaj set mjera koji u jednoj raspravi sam nazvala pa ću koristiti i sad, travanj 1, 0 je bio set mjera koji je možda trebao biti u ožujku ali je sada neki drugi, ali je što je. Došli smo i do tog seta mjera travanja 1, ja nekako mislim da još u travnju bi trebao doć još jedan set mjera 2, 0 ili u tom setu će biti pojedinačno. Danas smo raspravljali o Zakonu o sportu gdje ćemo ljudima koji su u sportu omogućiti da prežive i da dan poslije dožive na nogama. U ovom trenutku ono što je važno, važno je da proba se taj dan poslije koji će doć kada ćemo iza toga funkcionirati, meni se čini da jedno vrijeme nikada više nećemo funkcionirati kao prije korone nego ćemo biti oprezni da se što više ljudi ostane na nogama. Nema idealnog rješenja, niti može biti idealnog rješenja, ali u ovom uvjetima je važno da oni koji dakle izvršna vlast, a to je u ovom trenutku Vlada, ne živi u kuli od bjelokosti nego da sluša. I kada netko ima nešto reći i kad netko ima nekakav drugačiji način promišljanja i sve ostalo, da to ne zovemo populizmom, da na to ne odmahujemo rukom i kažemo to su oni neki, nego da zaista je važno da se to sluša i da iz toga dođu prijedlozi koji su nekako najprihvatljiviji mogući. Ono što je karakteristično u političkom smislu, sve je vezano uz koronu je sljedeće, dolazite pred oporbom sa setom mjera različitih, oporba kaže što o tom misli, ali ih prihvaća, svjesni trenutka. Oporba kada daje amandmane vladajući, pri tom u ovom trenutku mislim na HDZ, se ponaša isto kao što se ponašalo i prije. Dakle, korona u političkom smislu je promijenila da oporba nešto govori, nešto ukazuje, govori s ove govornice, govori pismeno, daje neke prijedloge, kroz te prijedloge kaže ugradite ih, nek budu vaši. A vladajući zaista HDZ ništa se nije promijenilo. Kad dođe amandman oporbe odmah se odbija jer je amandman oporbe, kad oporba na nešto ukazuje onda se to govori, aha skupljaju se politički poeni, pa je populizam, pa ovako ili onako. Ovdje ima u ovom zakonu jedna odredba od niz, kaže članak 25b. za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 25a. ovog zakona ne teče zatezna kamata. U ovom trenutku jedno od ozbiljnih priča su poček za kredit. Dakle, banka se odmah, odmah se javljaju i nude odgodu kredita, odmah se javljaju. Zašto? Zato što kao prvo kaže morate napraviti solemnizaciju i ništa se korona tu nije promijenila i onda za to vrijeme vam teku kamati pa ovisno koliki kredit imate i koliko još imate vremena teku kamati. To, tako je i nema veza s koronom. Tako je i inače. I inače vi možete tražiti svoju odgodu kredita i inače ako tražite jer vam se desile neke okolnosti, banka će vam reći morate solemnizirati jer su neki drugačiji uvjeti, za to vrijeme ti teče kamata i kad se steknu uvjeti pa ti ponovo krećeš s tim kreditom imaš dakle plus ono sve i još plus kamate pa ćeš si ti ocijeniti šta ti je bolje ili nije bolje. Za to, to nije, to nema veze s koronom. Tako se i normalno funkcionira. Ako želimo, ako smo svjesni korone i Covida-19 koja je u ovom trenutku zaista svjetska tema, nije to tema Europe, nije to tema juga Europe, nije to tema ne znam Azije, to je svjetska tema. Ako se zaista želi nešto napraviti jedino što čitam u ovim uvjetima da može biti je zakonom jasno definirati rok ako idete u odgodu kredita za to vrijeme vam ne teku kamate. Nema drugog načina ako hoćete pomoći ili ostavljate one koji su se odlučili za kredit ili ih imaju s tim što su naravno imate stambene kredite, ali imate i ove druge, pa ih ostaviti na milost i nemilost bankama. Meni se čini da nije vrijeme da se ostane, da bilo kog ostavite u ovom trenutku na milost i nemilost bilo kojoj instituciji, dakle niti ostaviti na milost i nemilost bankama. Stoga, ono što u tom setu travanjskom, tom drugom setu koji nije u ovom paketu bilo bi jako dobro da se o tome promisli. Bilo bi jako dobro da se tu iznađe rješenje jer banke nemaju namjeru i nemaju ideju da to naprave, maksimalno što mogu reći ne treba vam solemnizacija, to je maksimu što mogu reći, ali onih kamata od kojih oni žive neće odreć, po kojim uvjetima i kako to je stvar koja se treba promisliti. Za kraj ću samo reći jednu rečenicu. Čitamo što se sve dešava u svijetu. Gospođa Merkel je nedavno izašla van i rekla je da Njemačka može izdržati ovakve uvjete 11 do 12 tjedana, da iza toga će biti u problemima. Ključno pitanje je koliko Hrvatska dugo može izdržati ovakve uvjete i ovakvu priču u odnosu na gospodarstvo i koliko toliko normalno funkcioniranje gospodarstva? Hvala lijepo. Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a se također prijavio za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnik Branko Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Povremeno steknem dojam da smo izašli iz krize kad slušam neke rasprave ovdje u sabornici. No nismo. I ono što je činjenično stanje i što je dosta govoreno da li se slušaju prijedlozi, ne slušaju ja nekako imam dojam da se dosta prijedloga o kojima se govori ipak sluša ili se možda i ne slušaju samo kao prijedlozi nego su već razmatrani prije, pa ustvari je to jedno slično razmišljanje i od strane oporbe i od strane pozicije koji se kasnije nađe u zakonskom prijedlogu koji dolazi pred nas zastupnike u Hrvatskom saboru. Tako je situacija i sa ovim izmjenama zakona koji će Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a naravno podržati jer on isto radi jedan korak k olakšanju života u vrijeme krize određenom, dosta velikom broju hrvatskih građana. Svaki takav prijedlog, u krajnjem slučaju jako je lijepo da većinom nailazi na potporu svih zastupnika u Hrvatskom saboru i većine klubova u Hrvatskom saboru. Gledajući situaciju općenito i onako generalno onda bi sada mogli reći da ajmo mi ljudi sve riješiti ovdje u ovih kako kaže malo prije kolegica Mrak Taritaš, ne traje ta kriza baš tako dugo, samo nam to izgleda da je jako dugo i stvarno nije moguće u tako kratkom vremenu baš sve promijeniti, ali nitko ne može osporiti da da Vlada i svi oni prateći da tako kažem elementi koji rade ovaj posao izvršne vlasti, da ne rade posao, da ne prate zbivanja i da ne reagiraju moglo bi se reći dosta promptno. I sigurno da će pred nas doći još dosta ovakvih prijedloga zakona koji idu prema čovjeku, koji idu prema poduzetnicima u krajnjem slučaju jer ako gledamo stvari realno onda ajmo ljudi biti svjesni ono, one stare poslovice, kad je čovjek zdrav ima 1001 želju, a kad je bolestan samo 1, ajmo si staviti to pred sebe i nemojmo si postavljati pitanje što je najvažnije, najvažnije je očuvati zdravlje ljudi, najvažnije je sačuvat maksimalno hrvatske građane da bude što manje žrtava od ove pošasti koja je spopala cijeli svijet. je sigurno ono što je također i Vlada postavila i Nacionalni stožer, pomoć očuvanju radnih mjesta, pomoć gospodarstvu i ovaj zakon ide prema pomoći ljudima da bi mogli preživjeti. Dakle, krećemo se onako jednom moglo bi se reći normalnom dinamikom, zdravlje pa život i egzistencija. I u 3., 4. koraku ono što je već i najavljeno ovih dana i za što smo već imali prilike čitati za to po medijima, najavljeno da se priprema paket mjera što nakon završetka krize, kako revitalizirati gospodarstvo, što će nam biti prioriteti. E sad, ako ne zaboravimo brzo, a skloni smo brzom zaboravljat što nas je sve sada snašlo onda ćemo vjerujem biti dovoljno mudri svi skupa da si znamo malo realnije i bolje postaviti prioritete i čuti ono što hrvatski građani govore u raznoraznim anketama, što je to najvažnije i čemu moramo posebnu pažnju pridodati. Jedan dio ljudi će na neki način predahnuti ovim izmjenama zakona, ali ja ću si ovdje malo postaviti sam sebi isto jedno pitanje, nisam duboko ulazio u tu temu, ali mi ljudi sa strane sugeriraju i ukazuju na neke ludosti i nelogičnosti u našim zakonima. Kada netko bude blokiran jednu, dvije, tri, pet, deset godina i ne uspijeva se onaj tko ga je blokirao naplatiti nikako onda se postavlja pitanje, čemu ta blokada više služi. I onda imamo situaciju da onim nekim drugim zakonima dođete u situaciju da ne znam je za razbojništvo moguća apsolutna zastara nakon jedne do deset godina, netko može u razbojništvu provaliti i ukrasti novce, te novce potrošiti, ne možeš mu više naplatiti i doći će zastara. A netko to je ne znam, upao u financijske teškoće, pojavio mu se problem s poslom, sa zdravljem ne znam čime, dođe u situaciju da do njegove smrti ostaje taj dug i ostaje kasnije. onda vam se događaju one situacije da lokalna samouprava na kraju naslijedi imovinu od nekoga, naravno naslijedi taj dug ali ne mora platiti taj dug samo do visine vrijednosti imovine koja je naslijeđena jer se nasljednici naravno odriču takve imovine da ne bi dobili i taj dug. Dakle, moja je poruka i na neki način molba za razmišljanje da se u Ovršnom zakonu kada će ići njegove izmjene stvarno izanalizira i razmotri model zastare jer to samo stvara probleme i onima koji su blokirali i ne mogu naplatiti onima koji su blokirani i ne mogu platiti i nema nikakvog smisla i nema ni logičnosti ako gledamo ovo sve drugo. Za ubojstvo zastara, za dug nema zastare. Nema logike, nema logike i definitivno je to nešto o čemu treba razmišljati, naravno nije predmet ove izmjene zakona, ali jedno razmišljanje na glas na što mi je ukazano. Dakle, apsolutno podupirem ovaj prijedlog izmjena zakona i neka što bržom dinamikom idu i druge izmjene zakona koji će biti na korist ili interesu hrvatskih građana. Hvala lijepo. Klub zastupnika HNS-a se prijavio za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnika Stjepan Čuraj. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Vrlo kratko, sažeto. Neću iskoristiti ovu točku dnevnog reda i pričati o svemu drugom što bi trebalo još ili već smo imali prilika kroz razne točke dnevnog reda i u krajnjoj liniji iznošenje stajališta uvijek dati svoje prijedloge. Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i konkretno ono što je najbitnije da u vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti zastat će se s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, dakle nema više ovrha, nešto što je zapravo već i na snazi jer je došao prije par tjedana dopis iz Javnobilježničke komore da oni s time upravo zastanu. Dakle, mislim da nije u proteklih nekoliko tjedana niti neka ovrha provedena bila, ovime time i ostavljamo i stavljamo to pod zakonski okvir. Iznimke su dobre, znači ako govorimo na koga se to ne odnosi gdje će se ovrhe provoditi na uzdržavanje djeteta, na druge tražbine kada se provode radi namirenja budućih obroka po dospijeću u pravilu druga uzdržavanja onda neisplaćene plaće, otpremnine i sve ostale naknade, mjere osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju po računu specifične namjere dakle kada nešto što ne pripada ovršeniku jer samo njime upravlja kao što je račun stambene pričuve i sl. dakle apsolutno opravdane iznimke i svima drugima zapravo niko više neće ići, to ne znači da se oni koji mogu da račune ne treba plaćati, dapače. Hvala Bogu svako ko može bi ih naravno i trebao platiti. Ali ono što je bitno, što u roku od 10 dana ako se vidi da ne potpadate pod ove iznimke, a blokirani ste, vama će se račun deblokirati. To je kolegica i spominjala gotovo 250.000 takvih nešto Ono što je također isto iznimka za sve one provedene ovrhe gdje sada stoje na FINI i onih 60 dana do pravomoćnosti, oni će se i dalje provoditi i bit će isplaćene ovrhovoditeljima i zapravo ono što je bitno da ne teku rokovi kako bi se zapravo znači neki stand stil što se tiče rokova, osim toga za sredstva koja su zaplijenjena ne idu zatezne kamate, dakle mislim da apsolutno ovrha će se i dalje zaprimati kako se ne bi nešto izneredilo redoslijed vjerovnika za naplatu, ali se neće provoditi i to je suština ovog zakona. Mislim da u pravilu se svi slažu samo doduše koristi se ova prilika da se još više nešto možda koji poen dobije u prijedlozima, i na drugim točkama. Naravno Klub HNS-a će ovo podržati i smatramo da je ovo logička i okvirna mjera koja je već polu na snazi, ali da dobra pogotovo u vidu onih deblokiranih koji su imali problem jer oni nisu imali kartice nego deblokirani za zaštićen račun su morali ići u banke i stajati u redovima eventualno izložit se potencijalnoj zarazi da podignu te svoje, ta svoja zaštićena sredstva i to je zapravo s ovim nakon 10 dana, a vjerujem i kraće kad se vide da ne potpadaju ljudi pod iznimke koje smo naveli da će im se deblokirati računi i moći ih normalno koristiti i smatram stoga da je to nešto što je zdravorazumski. Zahvaljujem još jednom i HNS će podržati ovaj prijedlog. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a, govorit će zastupnici Davor Bernardić i zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, na početku želim podsjetiti da je SDP od samog početka korona krize imao jednu vrlo aktivnu, konstruktivnu ulogu posebno kada su prijedlozi za zaštitu gospodarstva, radnih mjesta u pitanju. Do sada smo uputili preko 20-tak prijedloga zakona koji još nisu došli na glasanje u Hrvatskom saboru, a upravo se tiču zaštite najugroženijih građana Hrvatskoj. Jedan od njih, jedan od takvih zakona koje smo uputili u proceduru, SDP-ov prijedlog zakona koji je na dnevnom redu je i Zakon o obustavi ovrha o kojem u drugom obliku raspravljamo danas. Upravo kad su blokirani građani u pitanju mi u SDP-u već 2 godine nudimo rješenje za pitanje blokiranih, njih preko 240.000, a danas nažalost tek raspravljamo o izmjenama ovog zakona s rokom upotrebe od svega 3 mjeseca. Prije svega drago mi je što je Vlada ponovo, ali nažalost sa 2 tjedna zakašnjenja poslušala još jedan naš prijedlog, prijedlog o obustavi ovrha. No mi smatramo kako je nužno ovrhe obustaviti na godinu dana, a ne na samo 3 mjeseca kao što to predlažu vladajući. I zato smo podnijeli amandman kako bi blokiranim građanima olakšali život slijedećih godinu dana jer sasvim je izvjesno da će ova kriza u ekonomskom smislu potrajati i duže. Ono što i dalje držimo da treba napraviti, nužno je da Vlada pritisne banke da slijede uputu HNB-a i blokiranim građanima izdaju kartice za bankomat kako bi u uvjetima ovih posebnih okolnosti u korona krizi mogli dizati slobodna sredstva s računa bez fizičkog kontakta. To nije samo pomoć, to nije samo mjera pomoći, to je prije svega i sigurnosno, a onda i zdravstveno pitanje. Ukazat ću vam ovom prilikom i pri ovom zakonu i na jedan paradoks. Ovim zakonom predviđate da za vrijeme odgode ovrhe zatezne kamate ne teku i to je u redu. To podržavam, to je na kraju krajeva i naš prijedlog. Ovdje se radi o osobama koje jednostavno nisu u mogućnosti izvršavati svoje obveze i njima treba pomoći. No, s druge strane onima koji su izvršavali svoje obveze uredno sada moraju tražiti odgodu kredita, njima ne želite pomoći, oni će za čitavo vrijeme odgode morati plaćati kamate bankama. Vidite gospodo to nije u redu. Kao što smo odgodili ovrhe, tako moramo uvesti i moratorij na kredite, pod istim uvjetima za sve. Bez kamata na 12 mjeseci. No postavlja se pravo pitanje danas. Zašto se Vlada boji omogućiti moratorij na kredite građanima od godinu dana? Pogotovo jer taj moratorij na kredite samu državu ne košta ništa. Postavlja se pitanje koga štite? A svima je jasno koga štite. Jasno je da vladajući štite interese banaka i jasno je da i vladajući u ovim teškim vremenima štite ekstra profit banaka nad građanima posebno u uvjetima ove krize. I to je nešto što je nedopustivo. Neprihvatljivo je da pojedine banke građanima nude odgodu kredita uz plaćanje kamata i tjeraju ih u dodatne troškove u obliku solemnizacije tako da ih ta odgoda košta više od pola njihove mjesečne rate. Već smo naveli primjer, ali valja ponoviti. Čovjek koji je radio u ugostiteljstvu ostao je bez posla, tek je počeo otplaćivati stambeni kredit zbog toga što je Vlada zakasnila u reakciji on je ostao bez posla, naravno i zbog krize i rata mu je bila nešto malo veća od 3.000 kuna mjesečno. Banka mu je ponudila moratorij od 6 mjeseci, no kako se na početku otplate kredita otplaćuju kamate on će slijedećih 6 mjeseci tu odgodu morati platiti 2.000 kuna mjesečno odnosno 12.000 kuna za period od 6 mjeseci uz to što mu ostaje 18.000 kuna otplate bazičnog kredita. I moje pitanje, jel to odgoda? Jel odgoda od 6 mjeseci to što on mora platiti još dodatnih 12.000 kuna. Ne, to nije odgoda, to je ekstra profit na nečijoj tuđoj nesreći. Stoga pozivam predsjednika Hrvatskog sabora, koji danas nije ovdje, da na glasanje sutra stavi naš prijedlog o moratoriju na kredite godinu dana i pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru da podrže ovaj prijedlog koji je u interesu građana, da podrže SDP-ov zakon o prijedlogu odgode kredita na godinu dana jer to je jedan od konkretnih načina kako možemo pomoći ljudima koji su u ovom trenutku u krizi. Vlada jednostavno ne smije biti slijepa na činjenicu da banke zarađuju ekstra profit nad građanima u vrijeme krize. Upozoravam iako je kroz neke prijedloge SDP-a Vlada djelomično pomoglo gospodarstvu, napravila je korak u pomoći gospodarstvu, Vlada do danas nije donijela niti jednu jedinu odluku, kad je pomoć najugroženijim građanima u pitanju. Nije donijela odluku o pomoći nezaposlenima, stalnim sezoncima, korisnicima socijalne pomoći, umirovljenicima koji imaju najmanje mirovine, a njih je u Hrvatskoj sve više, preko 700 tisuća korisnika socijalne pomoći, preko 240 tisuća blokiranih, 400 tisuća građana s prihodima ispod praga siromaštva, najvećim dijelom umirovljenika, preko 5500 stalnih sezonaca i 100 tisuća nezaposlenih koji ne primaju nikakvu naknadu s burze. Zato ćemo mi u SDP-u i dalje inzistirati na zaštitnom dodatku od 750 kuna mjesečno za umirovljenike s malim mirovinama i korisnike socijalne pomoći, kao što ćemo inzistirati na naknadi za nezaposlene i stalne sezonce u iznosu od pola, odnosno cijele minimalne plaće. SDP će se dalje boriti, brinuti i voditi računa o egzistencijalno najugroženijim skupinama građana u Hrvatskoj.

vezano, tehničko jedno pitanje, mislim, ne znam da li je o tome govorio jutros ministar, možda, državni tajnik na kraju da to sublimira, odnosno da objasni, poslodavci će i dalje, su obvezni na isti način isplaćivati zaštićeni dio plaće. Znači on je primjerice, kada isplaćuje plaću 3/4 plaće, a najviše do 4 289 kuna poslodavac isplaćuje na zaštićeni dio, a oni jedni četvrtinu, odnosno ostatak ide na redovni račun, treba ući, znači neće utjecati na smanjenje oko, ima oko 643 tisuće računa koji građani imaju kao zaštićene račune. Ovdje je jako bitno da će sada građani u ovom periodu dobiti novac i na redovni račun i na zaštićeni njegov dio. Jako je bitno za građane da ne zatvaraju zaštićene račune. Zašto? Zato što ova mjera traje 3 mjeseca. Nakon 3 mjeseca ponovno će doći ovrha na ovaj redovni dio računa tako da ne bi se došlo do zabune da ljudi zatvore zaštićene račune, da primaju isplate samo na redovni račun jer je ovo samo kratkotrajna mjera od 3 mjeseca. Da ne bi kasnije ponovo došlo do isplate, jer će taj račun biti nakon 3 mjeseca ponovo blokiran. Znači to je čisto upozorenje građanima i onima koji isplaćuju te plaće, da je ovo privremena mjera i da se ne smiju zatvarati zaštićeni računi misleći da je sada sve gotovo jer će dobivati uplate i na jedan i na drugi dio. Ne znam da li sam u pravu, ali mislim, molim da još jedna Vlada tu jasno kaže da ne bi došlo do zabune što se tiče tih isplata, budući da će te mjere ovrhe na redovnim računima u drugoj polovici srpnja, znači za isplatu plaća ili mirovina ili plaća iz 6. mjeseca, kada se to bude uplaćivalo u srpnju, tada će se ponovo pokupiti taj dio ovrhe. Tako da građani tu budu vrlo oprezni i svakako, slažem se, ja se nadam da će Vlada svojim mjerama to regulirati da ne bude nikakvih zabuna da se sada zatvaraju ti zaštićeni računi i da se sve te isplate, kada jednom krenu te blokade, da građani barem barem onaj dio što im je bio zaštićen, da tako taj dio i ostane. Evo, to je vezano za ovaj dio tehnički za zaštićene račune koji nažalost još uvijek ima oko 640 tisuća. Međutim, čini mi se da je u ovom dijelu zakona, možete vi na kraju reći, ovdje su odgođeni i stečajevi. Vi mi recite, to je jako bitno, budući da sada vezano za gospodarstvo, zaustavlja ih se cjelokupni dio odnosa, znači vrlo jasno treba reći što sa stečajevima. Što sa stečajevima, što sa FINA-om odnosno cjelokupnim ovim sustavom kada nema određenih plaćanja, FINA također, mora zaustaviti proces otvaranja stečajeva na nekakvim trgovačkim poduzećima za cjelokupni taj period. Znači ovdje da vrlo jasno se to zna reći, sa strane Vlade vezeno i za stečajeve, što će se dogoditi u ovome cjelokupnom periodu, odnosno da FINA neće otvarati stečajeve, odnosno hoće sve biti zamrznuto sa ovim zakonom. Ja ne znam, zato pitam, da li to pokriva i ovaj zakon, budući da je ovo zakon lex specialis vezano za ovaj dio. Evo, pa molim vas, možda u nekakvom završnom obraćanju vezano i za ovaj dio zaštićenog računa i za vezano ovaj dio stečaja, mislim da su dosta ovako konkretni prijedlozi. Hvala lijepo. Klub zastupnika Nezavisne liste mladih prijavio se za raspravu. U njihovo ime govorit će zastupnik Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Klub Nezavisne liste mladih podržava sve zakone koji će i imalo pomoći hrvatskim građanima, a ovaj zakon je zasigurno jedan od tih zakona. Danas možemo vidjeti koliko je važna državna intervencija, tako da i oni zastupnici liberalnih ekonomskih ideja, podržavaju državnu intervenciju kada je ona nužna i to je svakako lijepo za vidjeti. Govorio sam puno puta u Saboru o Ovršnom zakonu jer su ovrhe danas lanci, znači ovrhe su lanci u novom modernom dobu ropstva. Dužničko ropstvo je ropstvo je s kojim se suočavaju mnogi naši građani i puno puta smo inzistirali na tome da se napravi Ovršni zakon koji bi riješio taj problem. Pokušaja je bilo, međutim, taj novi Ovršni zakon očito od Vlade ne postoji ideja kada on nije došao na treće čitanje, kako bi on trebao izgledati. Poznato je da je Ovršni zakon pogodovao pojedinim odvjetničkim društvima, da je Ovršni zakon pogodovao pojedinim strukturama unutar javnih bilježnika, prema tome, bilo je mnogo tu struktura u tom hranidbenom lancu, ali na kraju su ispaštali, tko drugi nego dužnici, a u konačnici, vjerovnici koji su se teško naplaćivali.

zakonom to pitanje, to područje ne uređuje, znači to je pitanje koje ulazi u ingerenciju Ovršnog zakona. Prema tome, ja apeliram sada i na ministra pravosuđa da svakako uzme u obzir i te građane jer onda su oni diskriminirani. Također agencije koje otkupljuju potraživanja one također provode ovrhe ne preko FINA-e nego preko određenih poduzeća. U ovom segmentu i u ovom kontekstu udruga „Ovršni“ to je jedna udruga koja je najaktivnija po pitanju ovrha, svaki četvrtak su bili pred Vladom, davali svoje ideje za poboljšanje Ovršnog zakona ja im se ovim putem zahvaljujem. U Hrvatskoj zaista ima onih udruga koje ulažu veliki napor prema tome i često i izvan nekih svojih mogućnosti, a nisu financirane iz državnog proračuna, udruga „Ovršni“ nije financirana iz državnog proračuna, a puno doprinosi hrvatskoj zajednici i hrvatskom društvu. Vjerovnici najvećeg dijela ovrha su teleoperateri i banke. Danas čitam da neke banke i teleoperateri doniraju bolnicama i svakako je pohvalno da doniraju bolnica, međutim sve je to minorno i sve je to na jednoj dobrovoljnoj razini. Zašto minorno? Minorno zato što njihov profit se broji u milijardama kuna i kada oni doniraju 100.000 kuna, 200.000 kuna, 500.000 kuna to su ve minorne svote za njih jer u Hrvatskoj je njima do sada sustav pogodovao. Znači mi nismo imali sustav koji će uključiti i njihovu solidarnost. Smatram da je danas više nego ikada potrebna solidarnost banaka i teleoperatera koji iznose milijarde kuna iz RH. Znači predlažem Znači predlažem porez solidarnosti, porez solidarnosti koji bi obuhvaćao financijske institucije, prvenstveno banke, a onda i teleoperatere koji su najvećem dijelu vjerovnici dugova hrvatskih građana. Ako se na taj način ne namakne novi novac, jednostavno što će se dogoditi? Znači za sve ove zakone potrebna je velika količina novčanih sredstava koja idu iz državnog proračuna. Kako će ministar financija doći do tih sredstava? Doći će na način da se zaduže. I što će se onda desiti u budućnosti? U budućnosti će se desiti da će doći ovrha na cijelu državu. A što je ovrha na cijelu državu? Ovrha na cijelu državu je privatizacija državnih resursa, privatizacija javnog sektora. Znači doći će do privatizacije zdravstvenog sustava, doći će do privatizacije obrazovnog sustava, doći će do privatizacije određenih drugih segmenata i sve će pasti u ruke tih privatnih financijskih institucija koje su zaduživale našu državu. Prema tome, predlažem također da se razmisli i u ovim uvjetima uloga HNB-a tj. monetarne vlasti, zato što vidjeli smo na primjeru SAD-a i Velike Britanije da su se njihove centralne banke puno više uključile u stimulaciju gospodarstva i ekonomije putem tzv. primarne emisije. Neki kažu to je tiskanje novca, to je štamparija stvorit će se hiperinflacija. Ne, to je na površan način se to tako objašnjava i tu tezu plasiraju, jel da, ekonomske struje koje imaju različita razmišljanja. Znači postoji više ekonomskih struja i normalno je da postoje različita razmišljanja po tom pitanju. Međutim, inflacija se ne bi stvorila kao što se nije stvorila u u SAD-u niti u Velikoj Britaniji. Naravno da se regulirano pušta novac u opticaj u tim okolnostima, a ne suludo da dođe do neke velike hiperinflacije. Također danas vidimo da naša valuta slabi, kuna slabi i samim time, neko je čak danas to i rekao, rastu rate kredita. Međutim, to ne znači da ne bi trebalo monetarna vlast stimulirati gospodarstvo i izvoz kroz slabljenje kune, znači to jednostavno znači da treba ukinuti valutnu klauzulu i kada se ukine valutna klauzula onda neće dolaziti do situacije da rastu rate kredita hrvatskim građanima. Prema tome, HNB trebala bi pustiti u opticaj tzv. ne kreditni novac, to je novac koji nije opterećen kamatom i na taj način jednostavno bi se pomoglo cjelokupnom financijskom sustavu jer je poznato oni koji poznaju monetarnu ekonomiju, oni znaju da je ukupna novčana masa koja se nalazi u sustavu puno manja nego što je sveukupni dug. Prema tome, naravno da se taj dug onda prelijeva na građane, na poduzeća, na obrtnike. Tako da ne kreditni novac koji bi pustila centralna banka ne bi imao negativne efekte ako bi se on puštao regulirano. Porez na banke išao bi u obliku poreza na financijske transakcije, mnoge države imaju takav porez. Hrvatska je izbjegavala takav porez zbog konkurentnosti domaćeg tržišta kapitala, kapitala, međutim danas su vremena gdje privatne banke koje zarađuju najviše, trebaju jedan dio krize uzeti na svoja leđa, a ne da se cijela kriza prebacuje na one koji najmanje zarađuju, a to su mali obrtnici, mali poduzetnici. Evo vidimo da postoji intencija da se režu plaće i u javnom sektoru. Moje mišljenje jest da se neće puno napraviti na takav način, nego da bi upravo oni koji najviše zarađuju trebali i najviše doprinijeti društvu u ovakvim okolnostima jer im je u mnogim situacijama, i to je poznato, sustav često Znači, HNB nije spriječila te kontaminirane i toksične kredite koji su emitirani u obliku švicarskih franaka, HNB nije spriječila ilegalno poslovanje Raiffeisen kreditnih zadruga, mnoge stvari HNB nije spriječila, vidimo i po pisanju „Nacionala“ da se tu radilo o i količinama, ogromne količine novaca koje su se prale putem hrvatskih banaka tj. stranih banaka koje posluju na teritoriju RH, sve je to HNB puštala i danas je došlo vrijeme da se ipak

funkcionirati. HNB je smanjila nedavno i obveznu rezervu bankama, na taj način se oslobodio jedan kapital, banke sada imaju puno veći kreditni potencijal, znači tu im se išlo na ruku, prema tome očekujemo i nešto od njih zauzvrat zato što običan moratorij na kredite nije dovoljan i oni tu uopće ne gube profit …/Upadica: Hvala/… jer će se naknadno naplatiti. Hvala. Klub zastupnika HSS-a i Demokrata javio se za raspravu. U njihovo ime govorit će zastupnik Davor Vlaović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Evo, u ime Kluba HSS-a i Demokrata nekoliko riječi o Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Prvo, ovaj prijedlog zakona je dobar, međutim, po nama je trebao ić u prvom paketu mjera Vlade RH jer i tad smo mi iz HSS-a tražili da se zaustave ovrhe, da se zaustave deložacije. Kasni se s mjerama, kasni se i s ovim zakonom i podsjetit ću da je još 6. veljače udruga iz Sektora drvoprerađivačke industrije 6. veljače uputila pismo premijeru i Vladi da se pod hitno nešto poduzme da su krenuli problemi u poslovanju jer su im kupci počeli otkazivati narudžbe i prijetila je opasnost urušavanja proizvodnje i smanjivanja broja radnih mjesta, reagiralo se kasno i rezultat toga je više od 20 000 novo nezaposlenih u evidenciji HZZ-a. HZZ-a. Oni nisu krivi zbog toga što je njihov poslodavac im otkazao radni odnos i pitanje je koliko je u međuvremenu od tih 20 000 blokirano koji su došli u probleme da ne mogu plaćati svoje obveze ne svojom krivnjom. Dobro je da je kroz mjere iz travnja omogućeno da ih poslodavci vrate na posao i da koriste mjere, pa je moje pitanje ovdje državnom tajniku da li imate podatak koliko je poslodavaca koristilo tu mogućnost, koliko je od tih 20 000 novo nezaposlenih vraćeno na radno mjesto i da su tvrtke za njih koristili da su dobili osobni dohodak odnosno koliko ih je u međuvremenu blokirano i sigurno da je ova mjera dobra, al je to samo za 2/3 naših građana koje, gdje se ovrhe provode putem financijske agencije, ali što je sa ostalom 1/3, što je s onima koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom i zašto nije išao u paketu odmah danas i ovdje u raspravu i u treće čitanje Ovršni zakon da se i te građane riješi problema ovrhe i blokade jer i oni trebaju i oni trebaju otići i kupiti namirnice i oni trebaju platiti svoje obveze, tako da sigurno mi iz HSS-a tražimo hitno da dođe u treće čitanje i Ovršni zakon i da pod hitno i njega usvojimo i pomognemo svim građanima. Svakako da ona poduzeća koja su koristile mjere iz travnja i nama je u interesu iz HSS-a da se sačuva svako radno mjesto u RH i da su ta sredstva, je krenula isplata, međutim javljaju se problemi s terena i više puta je i ovdje istaknuto da treba kvalitetnija kontrola namjenskog trošenja ovih sredstava i sigurno da treba pronać modele da se ne zloupotrebljavaju ove mjere i više puta je ovdje spomenuto, pa ću i ja jer najveći dio sezonskih radnika i velik dio njih je ostao bez posla su iz Slavonije, Baranje i Srijema i mora se nać model kako i njima pomoći jer oni isto tako trebaju živjeti. Mi iz HSS-a tražimo da se također zakonski uredi moratorij na kredite jer ovaj model kako je sad da banke same u dogovoru sa građanima i sa poslodavcima uređuju međusobne odnose je na štetu građana poskupljuje im otplatu kredita, znači bankama je ostao isti profit, pa čak i veća dobit u nekim slučajevima, a građanima se povećava dug i ostaje problem, a možda da uđu i u blokadu. Ne smijemo i nije dobro da ovdje predstavnici vladajućih štite banke jer banke su i u onim kriznim godinama i 2008. i 2009. ostvarile dobit, ostvarile su dobit preko 6 milijardi i sigurno da im ovaj moratorij na otplatu kredita neće ih potjerati u gubitke, samo će možda ostvarit manju dobit nego što su očekivali i ne bi trebala doći u pitanje ni radna mjesta u tim tvrtkama. Isto tako treba istaknuti problem da neka javna poduzeća, pa i INA-MOL ovih dana otpušta radnike u poslovnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i da vladajući nisu odreagirali. Sigurno da INA nije u takvim problemima da bi morala otpuštati radnike, a otpušta ih se pod izlikom tehnološkog viška. ja mislim da tu Vlada također mora odreagirati, kao što treba vidjeti na koji način pomoći drugim gospodarskim sektorima. Jučer sam ministru Berošu rekao da treba organizirati proizvodnju zaštitne opreme za naš zdravstveni sustav u RH, da se to može, da se javljaju naši poduzetnici i da to sigurno se može riješiti i u RH, a ne da nas spašava donacija i kupnja robe u Kini ili diljem svijeta jer vidimo da veći dio država se zatvara u svoje granice, da su im nacionalni interesi da zaštiti svoje građane ispred nekakve suradnje na nivou Europe ili svijeta. Zato i RH mora tako promišljati i prije svega na taj način štititi radna mjesta u RH. Ministar je Marić bio dobar pa evo i danas i ovih dana on vješto dribla s loptom između ministarstava jer svaki ministar bi želio biti spasitelj svog sektora i tražio još više sredstava iz svog resora, ali mu ne daju da on zabije koš, da se slika i da on iznosi nego svaki ministar dolazi ovdje predstavljat svoj zakon što je dobro da ministre vidimo u sabornici, očito je kampanja za izbore krenula, ali bitno je da idemo ka nekakvim rješenjima koji će poboljšati status i kvalitetan život naših sugrađana i omogućiti poslovanje našim tvrtkama, a ono što nas ih HSS-a posebno zanima, svi se sad sjete poljoprivrede, proizvodnje hrane i potrebe da imamo dostatnost u proizvodnji hrane za naše stanovništvo pa kad je već tomu tako, onda to treba promatrati da to nije nikakva pomoć nego je to investicija u proizvodnju hrane, investicija u prehrambenu industriju, u čuvanje radnih mjesta a na taj način i suverenost RH. Ovih dana je povjerenik za poljoprivredu Europske komisije rekao da nudi europskim članicama, ministrima poljoprivrede 6 milijardi eura dodatnih da pošalju svoje prijedloge mjera za potpore ruralnom razvoju, oživljavanju poljoprivredne proizvodnje, volio bi čuti što se tu poduzima od strane naše Vlade, od strane naše ministrice, da li i tu kasnimo činjenica je da je proračun Ministarstva poljoprivrede za ovu godinu smanjen, činjenica je da je odbijen naš amandman o isplati 600 milijuna kuna poljoprivrednim proizvođačima za izravna plaćanja što im se svake godine umanji od one mogućnosti do 100% koliko im je bilo moguće isplatiti. Činjenica je i da su u Europi odreagirali još 30. 11. prošle godine i isplatili 468 milijuna eura poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih okolnosti u poslovanju poljoprivrednih proizvođača u Europi, mi u taj paket nismo mogli koristiti, ali zato pitam što mi činimo da investiramo u proizvodnju hrane u RH, koliko će se koliko će se svaki OPG, svaki obrt ili d.o.o. koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom hrane dobiti izravnih sredstava kao što to radi Njemačka i neke druge države, da na taj način direktno financijski pomažu svoju proizvodnji, svoje proizvođače? Jer obzirom da nisu još uvijek isplaćena izravna plaća do kraja za ovu godinu, udruge su tražile poljoprivrednih proizvođača, da to bude do 15. travnja. Ministrica je rekla krenut će krajem travnja, ne znam da li je krenulo, ali činjenica je da je veći dio sjetve već obavljen, praktički se poljoprivredne proizvođače ponovo gurnulo u ruke trgovcima koji su dignuli cijene i gnojiva i sredstava za zaštitu bilja i rezervnih dijelova i opet taj poljoprivredni proizvođač ne može biti konkretan s takvim cijenama europskom proizvođaču, a da su dobili sredstva za zasnivanje nove proizvodnje i da su išli sa avansnim plaćanjem repromaterijala, sigurno bi imali jeftiniju proizvodnju, evo tu mi stalno kasnimo, stalno se čudimo kako to drugi mogu, a mi ne možemo. Ako nam je interes proizvodnja hrane, onda moramo dugoročno vidjeti koje su to vrste proizvodnje hrane koje nam trebaju, u kojoj količini, na koji način je isfinancirati i omogućiti to ne za 3, 6 mj., nego 3 ili 5 g., jedino na taj način možemo oživjeti poljoprivrednu proizvodnju i sigurno da imamo sad i veliki problem zbog vremenskih neprilika. Evo jučer i prekjučer ponovo mraz u Slavoniji, a čujem da je bio i u drugim regijama i opet su stradale voćne vrste i sigurno da će i tu biti velike štete, pitanje da li će se uopće moći pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima i nadoknaditi im te štete. Vjerojatno se može, samo je pitanje hoće li biti političke volje. I ključno je pitanje što radi naša Vlada na tom planu, što radi ministrica poljoprivrede, nema ih ovih dana nigdje a proizvođači hrane i naši poljoprivredni proizvođači, naši seljaci očekuju od nas odgovore. odgovore. To bi trebao bit naš nacionalni interes a naše je pitanje da li je to stvarno naš nacionalni interes jer iz ovoga ne vidimo da je tomu tako. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo nakon rasprava kolega, klubova, nakon upita ministru kroz replike i kroz traženje stanki, ovdje je jasan zaključak. Evo MOST nezavisnih lista je ovo sve predlagao prije donošenja samih prvih mjera. I ovo je trebalo biti ono što je trebalo biti prvo i da se rasterete građani odmah bilokakvih pritisaka na način da se napravi moratorij međutim meni je ovaj moratorij na ovrhe upitan mi je rok jer smatram da nije dovoljno 3 mj., smatram da je dovoljno nakon krize godinu dana da se tada poveća potrošnja i da ljudi u tom periodu troše novac a ne da im se ovršuje računi. Također, vele, rekao je jednu vrlo bitnu za građane, stvar. Građani me zovu, a mi smo svjesni da ekstra profit u EU ima od svih država najveću dobit imaju u RH. I ako je itko izmuzao građane novac, onda su to banke. Radi se o milijarde, radi se o 500, 600 naknada. Ovih provizija, naknada, čega ne sve koje su po 4 milijarde kuna godišnje su imale dobit samo na osnovu tih provizija.

da moratorij na kredite i kamatu godinu dana. to je minimum. Zbog čega? Jer u ovome trenutku prepuštati to van zakona, ja ne znam jel smije to Vlada bankama, da li oni to smiju uopće spomenuti Vladi da će donijeti zakon, ali mi saborski, državni tajnik se smije, ja mislim da sam pogodio, ja ne znam jel se smije uopće reć bankarima, vlasnicima stranih banaka, li im premijer Plenković, ministar Marić ili državni tajnik reć da će Hrvatski sabor donijet taj zakona to je naša obaveza. Naša obaveza je u ovoj krizi povećati potrošnju a ne da banke kada ljudi gube radna mista, radnici, poljoprivrednici kada je pitanje kako će ljudi preživjeti, da banke taj novac zgrću sebi, a pune su novca. A o pranju novaca, onaj što se dogodio u Zagrebačkoj banci nećemo ni govoriti. U ovome trenutku je minimalno ono što može Vlada predložiti HS-u i to tražimo mi i ja kao zastupnik, a i moj klub, moratorij na kredite i na kamate. Odmah i sad, već kasnimo. Trebalo je biti uvaženi tajniče to jučer. To sam pitao i ministra Marića kroz repliku, ali je vješto izbjegao odgovor. Da li se on boji bankara? Em najprije ih je hrvatska politika dala u strane ruke, naše hrvatske banke u strane ruke, kada ih je dokapitalizirala milijardama i sada strani vlasnici tih banaka ne žele se solidarizirati sa narodom. Jedino što se banke solidariziraju same sa sobom.

Ja mislim u ovome trenutku da mi jedino šta možemo kao saborski zastupnici i to je naša obaveza, zaštititi našega poljoprivrednika koji je pod kreditom, našeg radnika koji je pod kreditom, našu blagajnicu koja će izgubiti radno mjesto, našeg radnika koji radi u INA-i dobio je otkaz a pod kreditom je, svih nas, svih ljudi, svih građana jel ne znamo što će se događati i to bankama ništa ne predstavlja jel tim banke ništa ne daju, moratorij oni ništa ne daju i dalje ostaju anuiteti i obaveze koje će građani imati. Znači banke apsolutno čak bi tribale biti još radikalniji koliko su izmuzli naše građane banke, sve im je to omogućila hrvatska politika. Zato minimalno što morate, državni tajniče želio bih jasan odgovor, da li ćemo donijeti da ćete predložiti zakon u ovom Saboru o moratoriju na kredite i kamate? Za repliku se javio zastupnik Škibola. Evo gospodine Bulj, slažem se sa vašom raspravom. Primijetio sam da banke i teleoperateri doniraju neke novce sada bolnicama, interesira me vaše mišljenje, da li oni to rade PR ugleda nekoga ili oni to rade radi iskrenih motiva? Jer moje mišljenje kada bi oni to radili iz iskrenih motiva onda oni ne bi imali ništa protiv da se na sustavan način uredi ta solidarnost kako bi oni doprinijeli gospodarstvu, poduzetnicima, zdravstvenom sustavu. Ali imam dojam da oni to rade čisto radi nekog marketinškog trika i radi nekog boljeg ugleda u javnosti koji im je ovih godina narušen. Hvala. Miro (MOST)** Pa naravno da to rade isključivo radi PR-a i jedino šta mi možemo ne smiju ovisiti naši građani o dogovorima i razgovorima unutar banke jer prije će se prenijeti virus, naši građani moraju razgovarati s njima, to je prvo. Drugo, sav taj njihov PR je ogromna dobit, mi znamo da se to radi o desecima milijardi kuna godišnje i oni bi morali sami reći da je moratorij, međutim naša Vlada nema te hrabrosti nego šalje građane, bez obzira i na zdravstvenu krizu, ajte pa se dogovorite sa bankarima. Pa šta se imamo dogovarat? Pa HS to može izglasat, to je legitimno pravo HS-a jel oni posluju u Hrvatskoj državi i najveću dobit hrvatske banke imaju u RH, ekstra profit. Izmuzli su sve iz džepa hrvatskih građana, to im je omogućila politika kroz privatizaciju i naravno kroz dodvoravanje hrvatskim bankama. I do sada je i državni tajnik i ministar izbjegavao ovaj odgovor hoće li predložiti zakon Sabor o moratoriju na kredite. Hvala. Hvala. Zastupnik Gordan Maras javio se za sudjelovanje u raspravi, budući da ga nema gubi pravo govora. Zastupnik Hrvoje Zekanović također nije prisutan, javio se za sudjelovanje tako da gubi pravo govora. Zastupnik Šuker prijavio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče HS-a, gospodine državni tajniče. Možda bi za nas sve bilo dobro da smo malo jutros pažljivije ili u podne slušali uvodno izlaganje ministra financija. On je pokušao napraviti jednu cjelovitu sliku ove krize i što ova kriza prije svega znači na državni proračun, na javne financije. Pa po prvi puta ste možda čak mogli i čuti da sad više niko govori o deficitu, o javnom dugu nego naprosto neke druge stvari su dobile prioritet u promišljanju i Ministarstva financija i Vlade. Drugu stvar koju želim reći, a to je ministar rekao u uvodnom dijelu da se ovaj zakon odnosi na ovrhe koje provodi agencija. I mi da smo raspravljali o ovom zakonu i da smo konstatirali da ovaj dio koji pokriva ovaj zakon je ok, a onaj drugi priče je naprosto on će se morati kad-tad dogoditi jer priča oko poslovnih banaka, njihovog ponašanja, tko je sluga poslovnih banaka, tko nije sluga poslovnih banaka mislim da je deplasirana, ali očigledno to paše nekima odgovara. Dakle, svi zaboravljamo da Vlada prvim i drugim mjerama obuhvatila u ovom trenutku preko 580.000 zaposlenih građana RH koji bi nažalost veći dio njih da nije bilo vladinih mjera bi ostali bez posla, ostali bi i bez primanja. Što bi se onda dogodilo? Ovrha nikada nije bila nešto što je kako da kažem, bilo popularno, međutim, imali ste situaciju kada kada se prikazivalo koliko ima nenaplaćanih davanja u državnom proračunu, onda se govorilo zašto se ne provode ovrhe, zašto se ne vrše blokade računa. Imate i takvih rasprava u ovom Saboru. Dakle, rasprave koje su onakve ovisno kako kome u kojem trenutku paše ja ću iskreno reći, ja sam možda ostao pomalo iznenađen reakcijom banaka. Ja sam očekivao, s obzirom na i njihovu likvidnost i njihovo stanje, koje je daleko, daleko bolje nego što je bilo prije 10-tak godina, da će oni puno fleksibilnije i bolje reagirati na ovu krizu. Međutim, oni se ponašaju kao što se ponašaju, a Vlada će, kao što je i u svim ovim mjerama reagirala na vrijeme, tako će reagirati i ovdje. Međutim, ono što, a tu možemo pogledati što je tko raspravljao i prije mjesec i pol dana i prije 2 mjeseca, a to je da mi naprosto moramo zauzeti jedan stav. Onaj tko redovno posluje i tko redovno prima, on treba redovno izvršavati svoje obveze. Onaj koji je uslijed ove krize ostao bez redovnih prihoda ili ako se radi o obrtnicima ili pravnim osobama, nisu mogle obavljati svoju djelatnost, na njih je Vlada reagirala. Prema tome, ne možemo gledati da svi trebaju dobiti sve, nego naprosto oni koji normalno funkcioniraju u ovom trenutku, za njih je bolje da izvršavaju svoje obveze. spomenuto da agencija neće zaračunavati zatezne kamate u ovom periodu od 3 mjeseca. Pa ta agencija, recimo, da sad ovrhe rade neki drugi, a da ih ne radi agencija, pitanje je da li bi Vlada mogla donijeti ovakav zakon. Ili da li bi ga mogla provoditi. A ja se sjećam ovdje je rasprava i o toj agenciji, za koju su mnogi smatrali da naprosto treba eliminirati, da ona Hrvatskoj ne treba. Isto tako, hajmo pogledati kakve su rasprave bile u ovom Visokom domu kad se donosila odluka o osnivanju agencija koje otkupljuju potraživanja. Točno se zna kako te agencije funkcioniraju i tada je od strane dijela zastupnika rečeno da one itekako moraju biti pod kontrolom HANFA-e i s tim ću zaključiti. I HANFA i HNB su donijele određene odluke o neisplati dobiti, zapravo zabrani isplate dobiti, a to je jasan pokazatelj da institucije koje kontroliraju nebankarski sektor i bankarski sektor itekako paze što se događa. Za repliku se javio zastupnik Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega Šukeru, drago mi je da se slažete da banke nisu dobro reagirale na ovu situaciju. Drago mi je da isto razmišljamo o tome. Mislim da na sličan način razmišlja i Ministarstvo financija i da će u neko dogledno vrijeme ipak reagirati ukoliko banke same ne ponude moratorije u skladu s trenutnom situacijom koja je uistinu nezavidna i za poduzeća i za građane. Isto tako mi je drago da ste primijetili da je ministar Marić rekao neke stvari, između ostalog je rekao da treba mijenjati i Ovršni zakon, da to nije u njegovoj ingerenciji. Meni je samo žao što Vlada RH nije bila malo koordiniranija u toj cijeloj situaciji jer da je bila koordinirana, onda bi ta dva zakona bila danas na na raspravi oba dva, pa bi istovremeno stupili na snagu, ovako će jedan stupiti prije, drugi kasnije, pa će jedni ljudi biti deblokirani prije, a drugi će biti deblokirani kasnije, ako bude sve u redu, a nadam se da će biti sve u redu. Nadam se da će ministar Bošnjaković pripremiti izmjene Ovršnog zakona, inače će diskriminirati građane kojima se skidaju plaće i mirovine. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Aleksić, ja sam naprosto rekao ono što smatram, da banke su te koje imaju jasnu sliku svih svojih klijenata i znaju tko je u ovoj situaciji teško stradao, tko je manje stradao i tko će biti tu negdje. Prema tome, logična je stvar ako imaš nekakvu analitiku i analizu da se tako i ponašaš. Ili je to po onom sistemu ja ću krenuti tvrdo pa tako da imam prostora odstupiti kasnije. Ja bih volio da je tako jer u konačnici će i hrvatski građani i hrvatska poduzeća od toga profitirati, a sam pokazatelj da je Vlada kao predlagatelj Ovršnog zakona odustala od toga se glasuje o, nakon drugog čitanja nego da taj zakon ide u treće čitanje, jasno pokazuje da i Vlada smatra da tamo neka rješenja koja su se istaknula i ovdje u raspravi nisu baš najadekvatnija i da ih treba popraviti, možda će nas ova kriza sve skupa natjerati da to bude kvalitetnije. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnica Mrak-Taritaš javila se za repliku. Hvala lijepo. Ja ću se referirati na vaš prvi dio izlaganja. Znate, zov sirene je vrlo opasan. To nema nikog od nas koji neće odoliti da bez obzira o kojoj temi govorimo ne naglasimo i neke druge stvar pa ste i vi u svojoj raspravi se ipak dotakli banaka, kao što smo se i mi dotakli banaka i to je očito problem koji treba riješiti. Koji je najbolji način? Vidjet ćemo, ali zasigurno i vi ste na tragu toga da banke su reagirale kao da koronavirus nema veze s njima. Koronavirus ima veze sa svim, mi sve zakone koje čitamo, čitamo u kontekstu promjena koje su bile i stoga ne čudi da smo i mi koji smo govorili tu o bankama i vi koji ste se u pojedinačnoj raspravi referirali na njih, referiramo se jer očekujemo da će netko i nas čuti i da će netko ipak promisliti i da će netko ipak ponuditi građanima neko prihvatljivije rješenje od ovog što su banke sad rekli i način na koje su reagirale. Odgovor na repliku, zastupnik Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Očigledno se nismo razumjeli, nisam ja govorio u tom kontekstu zašto ste vi govorili o bankama. Govoriti o ovrhama, a ne spomenuti one koji trže s novcima, da tako kažem je naprosto nemoguće. Ali, ja sam rekao u kontekstu da uvijek treba govoriti o zakonu koji se predlaže, pa ako je on dobar ili se s nečim ne slažem, okej, to je to, ali ga treba nadograditi za ove, ne? Ja samo kažem i iskreno se nadam će tako biti, da će banke nakon nekog vremena relaksirat neke stvari, jer ono nije šala. Valjda je sada svima jasno i nakon ovih pokazatelja koje je ministar jutros, zapravo danas iznio koliko će to kako će to djelovati na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna i koliko će to sve koštati i druga stvar ono što je po meni sad u ovom trenutku čak i vrlo bitno, možda čak i bitnije je kakav ćemo start imati kad se stvari koliko toliko relaksiraju. Jer ako loše startamo

Poštovane kolege, kada promatramo strukturu samih građana i njihovu visinu duga onda je sa stanjem 31.12.2019. građani do 10.000 kuna bilo ih je 105.567, a 31.12.'18., Vidimo da je 17.000 građana smanjilo, smanjio se ukupan broj dužnika i kada vidimo kolika je to masa duga prema bankama, oni su dugovali sa stanjem krajem '19., 33,1 milijardu kuna. To je iznimno veliki, veliki iznos. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Šuker. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Perić, možda bi bilo dobro da Ministarstvo financija ili HNB ili netko napravi jednu tablicu ili pregled tko duguje po čemu, jer jer pod ovim građanskim dugovima neki dugovi su vrlo interesantni. Onda bi trebalo vidjeti kako i po kojim kriterijima, to je stvar HNB-a su banke tim građanima dozvolite da se zaduže. Dakle, zato neke stvari treba analitički dobro pregledati i dobro procijeniti i država kao socijalna država uvijek mora stati iza svog građana koji je našao se na marginama društva ne svojom krivicom i zbog toga može ostati ili bez stana ili bez nečega drugoga, tu naprosto država uvijek mora reagirati, ali nisu sve blokade iste i nisu sva zaduženja ista, prema tome na te stvari trebamo različito gledati.

da ovim zakonom neće biti zaštićeni svi građani. Znači, oni građani kojima se ovrhe provode preko poslodavaca ili HZMO-a znači oni neće biti zaštićeni. I budući da nije paralelno došao u Hrvatski sabor i Ovršni zakon koji bi zaštitio sve skupine građana jednostavno Vlada na ovakav način indirektno radi diskriminaciju. Znači ne smije se takva poruka slati prema ovršenicima, da imaju dojam da se radi određena diskriminacija, to nije dobro, to jednostavno nije dobro. I mene interesira što vi mislite da se u ovom trenutku Vlada predloži jedan porez solidarnosti prema bankama i da na taj način banke i sustavno

da ovaj zakon regulira ovrhe koje provode agencije. I time sam jasno praktički odgovorio na ovaj dio o kojem vi pričate. Jer da se odnosi na druge ovrhe onda bi vjerojatno bilo spomenuto u zakonu. Prema tome, ja sam to u svojoj raspravi jasno rekao. I ja, ne, ne, ja dobro znam što sam raspravljao i što sam želio reći u svojoj raspravi. Savršeno jasno i kristalno jasno i neke sam naprosto apostrofirao da ću se morati drugačije ponašati, a Vlada ako bude, isto sam tako rekao ako Vlada bude trebala reagirati, reagirati ćemo neke stvari. A gledajte, uvođenje poreza svako novo oporezivanje, onaj koji ima kasu u rukama će to oporezivanje naplatit uvijek od hrvatske države i od hrvatskih građana. Prema tome nemojte tu tražiti nekakav spas, Vlada ima prostora u nekim drugim stvarima, ali ja kažem… Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvažene kolege htio bih reći da cijeli ovaj sustav ovrha je dugo godina sporan i problematičan. Znači problem sa ovrhama u Hrvatskoj se nije pojavio jučer, danas ili prije 3 mjeseca. Problem s ovrhama u Hrvatskoj traje sve od HDZ-ove vlade i Jadranke Kosor koja je izmjenama Ovršnog zakona učetverostručila preko noći broj ovršenika i od tada zapravo njihova agonija do današnjeg dana traje. Ova Vlada nema trajna rješenja u smislu da se rješava problem sekundarnih troškova, ona nije u značajnoj mjeri smanjila te dodatne troškove FINE, javnog bilježnika itd., i dalje na mali iznos duga idu veliki troškovi ovrhe. I što je zapravo Vlada ova napravila? To je pitanje koje se mora svatko od vas pitati. Ona nije uopće dovela u pitanje sustav ovrha, ona je samo rekla za vrijeme ovih nekakvih posebnih mjera mi ćemo građane deblokirati. A što se u to vrijeme događa s ovrhama, da li kamate na dugove miruju? Ne, kamate se obračunavaju i dalje. Šta je sa ovrhama koje dolaze u tijeku? Šta vi kažete slati će se ovrhe i dalje, al će ih javni bilježnici čuvati, čuvati kod sebe. I šta kad prođu ove mjere karantene, šta? Pa opet će ih javni bilježnici stavit na stol i poslat na naplatu. Što smo mi time riješili dame i gospodo? Ja vam mogu reći što smo riješili i bit ću iskren prema vama. Moja je pretpostavka da će Vlada do idućih parlamentarnih izbora odgađat ovu situaciju s ovrhama i davat ljudima privid nekakvog mirnog i stabilnog financijskog života. Čim izbori prođu, sve ove ovrhe koje su bile stavljene u moratorij i one koje su bile kod javnih bilježnika, će počet ispad iz ormara ko kosturi, kako se to u narodu kaže. Što u prijevodu znači da ovo rješenje koje Vlada ima je dobro, al za što je dobro? Dobro je za rok, traje, super, traje, riješili smo problem. Je, ali što kad mjere prestanu? O tome niste razmišljali, o tome ne razmišljate jer da razmišljate već bi davno to bilo riješeno, a nije. A znate kako to znam? Znam zato jer otkad samo ušao u ovaj sabor HDZ nam govori mijenjat ćemo Ovršni zakon, mijenjat ćemo Ovršni zakon, izmjene ćemo napraviti itd. A šta se u praksi dogodilo? U praksi se dogodilo to da se sve ovrhe nastavljaju zapravo starim tempom i ništa se u suštini nije promijenilo. Al za jednu kategoriju ljudi se je promijenilo. Za jednu kategoriju ljudi se stvari jesu promijenile. Ja se sjećam, tu je kolega Škibola sjedi iza mene, on je tražio da se izmjeni zakon odnosno da se napravi taj zakon o stranim tim vjerovnicima koji su poslovali bez odobrenja HNB-a, bez odobrenja HNB-a. I šta je Vlada napravila? Da, napravila je zakon i rekla je sad će kao te deložacije sve koje provode RBA zadruge iz Austrije mirovat. Međutim, naša Vlada je marionetska i kad je stigao dopis Europskog suda da taj zakon ne može funkcionirat, Vlada kaže idu ovrhe dalje. Ha, idu ovrhe dalje. Što to znači za sve te dužnike koji imaju kredite u RBA zadrugama? To u prijevodu znači da ih sve namjeravate deložirat. Al znate kako? Ne zimi, ne zimi, kao promjena je ono čuj Šuker nećemo te deložirat ono sad u 12., 1. mjesecu, al ne brini ono čim prođe zima ideš van, nosimo te na sve četiri, to je poruka koju nama ova Vlada šalje, to nisu ozbiljna rješenja, to nisu trajna rješenja i u konačnici da to jesu dobra rješenja, da mi imamo dobar sustav koji funkcionira, pa ne bi ljudi bježali iz RH. To vam je najjači znak da nešto duboko ne štima u ovoj državi. Hvala. Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike javio se za završnu riječ. U njihovo ime govorit će zastupnik Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Da zaključimo, ovaj zakon je nedovoljan, ovaj zakon rješava samo situaciju građana koje ovršuje FINA, dok ne rješava situaciju građana koje ovršava poslodavac ovršava poslodavac i HZMO direktno naplatom i isplatom na račun vjerovnika. Prema tome, očekujem da Ministarstvo pravosuđa pripreme izmjene Ovršnog zakona kojima bi to bilo riješeno. Bez tih izmjena ove izmjene bit će neustavne jer će one obuhvatiti dio građana, a dio građana neće obuhvatiti. Dakle, jednostavno izmjene Ovršnog zakona moraju se provesti i ja se nadam da će se provesti. Moram napomenuti na još jednu zanimljivu situaciju. Čak i dio građana koji sad ovršuje FINA, može doći u problem jer kad FINA prestane raditi ovrhu, moguće da će ih početi ovršavati poslodavac ili HZMO. Zašto? Zato što postoji niz situacija gdje je vjerovnik imao nekoliko zadužnica, pa jednu zadužnicu predao FINA-i, a drugu poslodavcu i poslodavac odnosno HZMO mu je onda rezervna varijanta. Takvih situacija ima. Ima situacija gdje su ljudi jedno vrijeme čak plaćali na dva mjesta dok nisu izregulirali cijelu tu stvar. Dosta imamo praznina, dosta imamo nepovoljnih zakonskih rješenja koje omogućuje vjerovnicima prekomjerno granatiranje, ajmo tako reći. Zbog toga moramo mijenjati Ovršni zakon i to hitno. Znači, slijedeći tjedan odmah Vlada RH mora pripremiti izmjene Ovršnog zakona i slijedeći tjedan mi to moramo izglasati i riješiti. Bez toga, ponavljam, ove izmjene bit će neustavne, bit će diskriminirajuće prema dijelu građana. Druga stvar koju sam rekao danas je slijedeća mjera koja je nužna. I ovu prvu mjeru je predložila SNAGA Vlade RH i ovu drugu mjeru koju sada ću reći je SNAGA predložila Vladi RH, a to je mjera obaveznog moratorija na kredite bez obračuna kamata i bez obračuna troškova. I slažem se da se ta mjera treba primijeniti prema nelikvidnim građanima, ali i prema nelikvidnim poduzećima. Znači, nelikvidnim. Ja svoj kredit mogu plaćati, meni ta mjera ne treba, ali postoje ljudi kojima ta mjera sad u ovoj situaciji treba i takve ljude onda treba, treba takvim ljudima omogućiti da dobiju moratorij. Što je to nelikvidnost? Čim je neko kreditno nesposoban u ovom trenutku on je i nelikvidan. Znači, možda je bio kreditno sposoban na početku otplate kredita, sad je on kreditno nesposoban jer ne može otplaćivati svoj kredit jer ne spada u onu kategoriju koja se mora ovršiti da bi imao kompletnu otplatu rate i takva kategorija potrošača fizičkih osoba, obrtnika, poduzeća, bilo koga, takva kategorija nije kreditno sposobna u ovom trenutku i takvoj kategoriji treba omogućiti moratorij bez obračuna kamata. Ja sam rekao, reputacija banaka je trenutno na nuli, ako nije i u minusu. Na nuli je zbog toga jer unatoč tome što netko govori kako ja i slični meni govorimo populističke fraze, to nije istina, naprotiv, populistički je povlađivati bankama koje su opljačkale hrvatske građane i svatko ko im povlađuje, pomaže im u toj pljačci, to tvrdim i tvrdit ću. Banke su opljačkale hrvatske građane na nepoštenim kreditima za 20 milijardi kuna ukupno i moraju im taj novac vratiti. Takvim bankama se ne smije omogućiti da sad i dalje naplaćuju rate tim istim dužnicima. Moram reći, banke su 2004. g. imale kapitala 17 milijardi kuna, likvidnost 10 milijuna kuna. Banke danas imaju 59 milijardi kuna kapitala i 44 milijardi kuna likvidnosti od čega je 34 milijardi kuna višak likvidnosti. To se između ostalog ostvarile i nepoštenim poslovanjem, znači dio tog profita je ostvaren nepošteno, dio tog profita je opljačkan od hrvatskih građana i dio tog profita se mora hrvatskim građanima vratiti. U međuvremenu, naložiti bankama moratorij na otplatu kredita bez obračuna kamate, bez ikakvih troškova za sve nelikvidne građane i nelikvidna poduzeća, ali i moratorij na leasinge prijevoznicima koji sad ne mogu raditi pa će ostati bez svojih prijevoznih sredstava. To je jučer poručio i Predsjednik RH Zoran Milanović. Hvala. S ovim zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.